nastavimo od malopre. Zaista je bitno kada se kritikuje nečiji rad i kada se priča o nekim lošim rezultatima, pa između ostalog i o broju predstavki koje su građani Srbije podneli Evropskom sudu za zaštitu ljudskih prava, da li govorite o cifri od 10, 12, 13 ili 17 hiljada. Žalosna je činjenica da uopšte toliki broj predstavki postoji i da postoji jedna tendencija rasta tog broja predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava, a koje dolaze iz Srbije i koje su pokazatelji lošeg rada našeg pravosuđa.Međutim, ono što je mnogo bitnije jeste što ovaj Predlog zakona o uređenju sudova zaista uvodi jedan mehanizam koji ima šansu da postane efikasno sredstvo smanjenja, odnosno redukcije tog broja.Bilo je je reči o preuzimanju odgovornosti. Da, i te kako smo preuzeli odgovornost. Predložili smo taj mehanizam. Lično sam prisustvovao godišnjem zasedanju Venecijanske komisije kada se govorilo, odnosno kada je iznošena ekspertiza povodom naših tada nacrta zakona. Rečeno je da to može da bude efikasan sistem, ali se treba dobro pripremiti za njegovu primenu. Zbog toga je za zahtev za povredu prava na suđenje u razumnom roku stavljeno da ne počinje da se primenjuje od 1. januara sledeće godine, već je ostavljen nešto duži rok za njegovu primenu.Šta je autonomija AP Vojvodine, to je definisano Ustavom Republike Srbije. Ja sam tu odredbu člana 183. i citirao. Jasno je da je naš ustavotvorac napravio jasnu razliku između autonomnih pokrajina koje postoje u našem pravnom sistemu. Već u preambuli Ustava stoji da AP Kosovo i Metohija uživa položaj suštinske autonomije i u tome se taj položaj razlikuje od položaja druge autonomne pokrajine.Mislim da nema potrebe da dalje odgovaram na

Poštovana predsedavajuća, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici,

za efikasniji rad sudova, a ono što mislim da je još važnije, za efikasnije ostvarivanje prava

postići, da se uspostavi efikasna i ekonomična mreža da bi se obezbedilo pravo na pravično suđenje, pravo na suđenje u razumnom roku, jednostavniji i brži pristup postupku pred pravosudnim organima, efikasnom i olakšanom pristupu sudu kao pristupu pravdi svakog građanina, bolja organizacija rada i smanjenje troškova pravosuđa, ujednačavanje sudske prakse i ostvarivanje ravnopravnosti građana u tom smislu, smanjenju zaostataka u rešavanju predmeta, ravnomernijoj opterećenosti sudova i sudija, smanjenju sudskih troškova, efikasnijem i bržem donošenju odluke, odnosno podizanja kvaliteta odluka.Mislimo

i pravac i ciljeve koji se žele dostići, a opet sve da bi se obezbedila ona fundamentalna prava građana, pravo na pristup pravdi, pravo na suđenje u razumnom roku i pravo na pravično suđenje. Dakle, ciljevi, namere, pravac imaju našu apsolutnu podršku.Veliki problem sa kojim se suočava pravosudni sistem kod nas ogleda, između ostalog, u nekoliko po meni bitnih stvari o kojima ću nešto reći. Ukazano je na nefunkcionalnu mrežu, ukazano je na nejednaku opterećenost, ukazano je na neujednačenu sudsku praksu, neravnopravan pristup sudovima, na nejednakost građana i stranaka, pravnu nesigurnost, neefikasnost, velike zaostatke u starim predmetima. Sve to negativno utiče na principe pravne države i vladavinu prava. Zato ovim prethodnim namerama, pravcu i ciljevima dodajem još jedan, a to je vratiti poverenje u pravosudni sistem.Izneću sistem.Izneću nekoliko činjenica o važnosti rešavanja ovih pitanja, pa recimo, kada je u pitanju suđenje u razumnom roku, koristim podatke koje ste vi ovde naveli Evropskog suda za ljudska prava za 2011. godinu 6.750 predmeta.

utvrđena je povreda prava, a najviše povreda na suđenje u razumnom roku. To govori koliki je značaj ući u rešavanje ovih problema.Ono što je takođe karakteristika naših sudova, to je veliki broj nerešenih predmeta, skoro 60% starih predmeta, ako je u Srbiji 1.647.349, sa povećanjem u odnosu na 2011. godinu, ističem ovaj podatak zbog sledećeg,

Sve ovo govori o potrebi da se preduzmu mere da se ta pitanja rešavaju.Još jedan prisutan problem sa kojim se suočavamo je problem nejednakog opterećenja sudova, odnosno sudija. Prema podacima koje ste vi ovde naveli, prosečan priliv predmeta je od 31 do 178, pa 5,7 puta postaje razlika.Moram da kažem da je to pitanje koje je veoma ozbiljno jer nije pošteno i prema onim sudijama koji imaju 178 predmeta, ne dovodeći u pitanje nijednog drugog sudiju. Ta pitanja zaslužuju da se nađu u postupku rešavanja.Izneli ste jedan podatak da Drugi osnovni sud u Beogradu je taj koji je imao najveći priliv, prosečno 178 predmeta. Ja ću samo dodati da Prvi i Drugi sud u Beogradu, po dosadašnjem načinu organizovanja, imaju trećinu ukupnih predmeta u Srbiji.Zašto sam sve ovo izneo? Da bih rekao prema sudijama poštenu jednu rečenicu. To su sudije koje su imale najveći prosečan priliv, recimo Drugi osnovni sud, pa Prvi. Oni imaju i najviše prosečno rešenih predmeta, ali, nažalost, zbog velikog broja predmeta, oni imaju lošu ažurnost. Zašto ovo napominjem? Zato što teritorija za koju su osnovani i broj stanovnika su ne velik, nego

U takvim uslovima, kada nema dovoljno ni sudnica, ni prostora, kada suđenje mora da se odloži, itd, pokazuje da jedan od velikih problema je i glomaznost suda. Upozorio sam i prilikom prošlog donošenja zakona, upozoravam i sada,

kada se pomene Beograd, ljudi obično misle da je to ovaj centralni deo, koji je između tramvajskih šina u krugu dvojke, a Beograd se prostire od 80 kilometara

što želim odmah da kažem kada je taj deo u pitanju, konkretno sedište i područja sudova i tužilaštava, tu je učinjen napredak i želim da podržim i pohvalim Prvi, Drugi i Treći sud. Dakle, tri suda za gradsko područje i tri suda za, kako mi to kažemo, prigradsko područje.Želim

sud moraće da se prate i dalje, jer i jedan, i drugi i treći imaju preko pola miliona stanovnika. Doduše, mnogo je bolje nego što je bilo, ali i dalje preko pola miliona stanovnika. stanovnika. Ja trebam da podržim jednu vašu rečenicu koju ste danas, čini mi se, usput rekli – ovo je prvi korak na sprovođenju strategije. Ja želim da kažem i da skrenem pažnju na onaj drugi deo vaše rečenice - koja kada se usvoji, već sutra mora da se prati koliko će dati efekte to rešenje da bismo odmah predlagali promene i slično tome. Dakle, ova tri preko 500.000.Formiran je jedan sud za Lazarevac, za Obrenovac, koji su gradovi sa 60.000, 70.000 stanovnika, potpune celine i jedan Mladenovac sa sudskom jedinicom za

to je 50.000 stanovnika. To je ogromna teritorija, negde oko 500 i nešto kvadrata. To je 12.000 vikend kuća koje takođe imaju neku potrebu za sudskom zaštitom, te prema tome ima puno osnova i želim da podržim taj vaš pristup, iako smatram da treba u daljem radu tražiti rešenja i stvarati mogućnosti da Sopot bude sud, jer je to najstariji sud u Beogradu, formiran pre dva veka Odlukom Knjaza Miloša 1827. godine sa ogromnom teritorijom. Dve opštine bi pokrivao.Takođe

100.000 stanovnika. Mislimo da ima svih uslova da se stvara mogućnost da imaju svoj sud.Hoću da kažem da jeste veliki napredak i mi ćemo to podržati, ali isto tako želim da vam skrenem pažnju da ima nekih uvažavajućih kriterijuma koje ste dali, i osnovnih i dopunskih, za formiranje suda, odnosno sudske jedinice.

predmeta.Želim da vas upozorim u smislu podrške ovim ciljevima o kojima sam govorio, da treba imati u vidu još nešto među ovim kriterijumima za koje smatram da je najvažnije to da se ne naruši dostupnost pravde svim građanima, da im u potpunosti bude omogućen pristup sudu. To je, po meni, glavni kriterijum. Poštujući sve ove kriterijume za koje smatram da su pošteni, mislim da treba da imamo u vidu da u malim opštinama sud nije samo organ sudske vlasti, već to je jedan poseban fenomen koji je veoma značajan za tu opštinu, jer okuplja oko sebe obrazovane ljude sa svim onim kategorijama koje ga čine. Odlaskom odatle sredina se prazni i vrši se pritisak na centre i onda dolazimo u situaciju da ponovo dobijamo ogromne, odnosno glomazne sudove.Podržavajući vaš predlog oko sedišta i područja sudova, pozivam vas još jednom da dobro pogledate svaki predlog. I mi smo uložili neke amandmane s ciljem da bismo vas podržali u pravcu, namerama i ciljevima. ciljevima. Ponudili smo konkretna rešenja koja ne dovode u pitanje to, a mogu da pomognu da zakon bude primenljiv u narednom periodu. Neću vam sada oduzimati vreme u odnosu na te detalje. Samo skrećem pažnju da treba pogledati svaki od njih, jer čini mi se da, koliko god da ima dosta pozitivnih razloga, podrške za povećanje broja osnovnih sudova, veliki broj opština je ostao bez suda. suda. Dozvolite, neka to bude stari način razmišljanja, najbolje rešenje je, naravno, ako postoje ekonomske mogućnosti, da svaka opština ima svoj sud. To je najbolje rešenje. Tada je pristup sudu najbolji. Ali, uz tu podršku, molim vas još jednom da pogledate da li je dobro da 47 opština ostane bez sudije i sudske jedinice. Uvažavajući sve ono o čemu ste govorili, sve iz razloga

onaj prvi deo u kojem se govori o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, o tome ste detaljno govorili, a sve zbog onih podataka o kojima sam govorio malo pre, koliko imamo nerešenih predmeta itd. Dakle, tu mogućnost da u okviru sudskog sistema se brže i efikasnije odreaguje, da bi se skratio taj rok. I ne samo taj. Kada je u pitanju suđenje u razumnom roku, toga imamo i kod Zakona o sudijama, se govori o tome da čak i u delu da sudija može biti u prilici da plati naknadu štete, ako je on namerno

abolira od toga. Neko štetu mora da plati. Ako nije sudija, ko je? Ili u predlaganju rešenja koje će dovesti do toga da ne bude ta mogućnost, ili neko u lancu ko je to napravio. Dakle, ne može da se desi da

Doduše, vi kažete – u određenim predmetima. Zbog toga „određeni predmeti“, bilo bi vrlo značajno taj deo potpuno razjasniti. Jer, ako to bude da može da se sudi, sva ona suđenja koja su se do sada sudila samo u osnovnom sudu, onda je potpuno irelevantno da li je sud ili je sudska jedinica.

I to je dobro. Kao što je dobra i ova transparentnost vezana za predlog sudija, kao što je dobra transparentnost vezana za to da i za predsednika suda,

da on ima pravo na efikasnije suđenje. Imajući sve to u vidu, mi ćemo dati podršku tome, a ovo što smo predložili, neka konkretna rešenja, želimo samo da na konkretan način doprinesemo ostvarenju tog cilja,

Poštovana predsedavajuća, ministre Selakoviću, kolege, prvo da kažemo da ovde imamo set pravosudnih zakona koji, nažalost, potvrđuju

proniknuti u vaše aktivnosti i u to što ste radili, evo, skoro pola mandata.Moram da kažem radi istine i zbog toga da građani čuju šta nudite kroz ovaj paket zakona, da govorim rečnikom i na način da nas građani razumeju.Dakle, poštovani građani i dame i gospodo narodni poslanici, ovim predlozima zakona se stvara 66 stvara 66 osnovnih sudova i 23 sudske jedinice, što je ukupno 89. Do sada je bilo 34 osnovna suda i 96 sudskih jedinica, što je ukupno 130. Dakle, vi ste sa 130 spustili na 89 i sveli ste sve na 23 sudske jedinice. To konkretno znači da 50 opština neće imati ni sud, niti sudsku jedinicu. To je ono što mislim da je građanima u ovom trenutku jako bitno da čuju i što kolege poslanici i te kako dobro znaju dok razgovaraju sa građanima u svojim opštinama, ali, iz meni takođe nepoznatih razloga, sada su vrlo stidljivi i ćute o tome. Mislim da je to jako loše. Mi smo u 44 opštine u Srbiji vratili sudske jedinice.Inače, ovim izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnim tužilaštvima se povećavaju troškovi građana koji će morati da putuju do nekih sudova, ali i troškovi sudija i advokata što može imati kao posledicu skuplje i neefikasnije sudske postupke, za razliku od onoga što ste vi rekli, a rekli ste sve suprotno.Podsetiću suprotno.Podsetiću vas ministre, u više navrata u predizbornoj kampanji, a kada ste došli na vlast ste govorili, parafraziram – šta je grad bez suda, šta je grad bez sudske jedinice. Znate li vi šta znači, kaže ministar Selaković, za jednu varošicu u Srbiji da ima advokata, sudiju, jedan normalan razvoj. Vi ste onemogućili 50 takvih opština opština u Srbiji da nemaju ni sud ni sudsku jedinicu ovim izmenama.Istine radi, to morate reći građanima, sve ostalo je vaša politička i pravna akrobatika koju ovde izvodite da bi građani čuli brojku o povećanom broju osnovnih sudova. Činjenica je u tome da 50 opština neće imati ni sud ni sudsku jedinicu, troškovi će se povećati jer će ljudi morati da putuju. To je istina i to je ono što ste vi do sada uspeli da uradite.Inače, ovde suštinski izmena nema, osim mreže sudova.

Sem ove mreže ništa konkretno nije postignuto niti predloženo, nema ništa o vraćenim sudijama i uticaju vraćenih sudija na funkcionisanje pravosuđa u Srbiji. Potvrđuje se da su mnogi elementi koncepta DS u prethodnom periodu bili dobri, jer da nisu vi biste ovo sve suprotno uradili.Ovim zakonskim izmenama neće se dobiti ništa na brzini. U radu pravosuđa meša se nadležnost policije i tužilaštva

o tome gde će biti sudovi, sudske jedinice i tužilaštva. Primetno da su u mnogo čemu kažnjavani građani u onim opštinama u kojima je DS na vlasti. Nema nikakve analize efekta ovog što ste predstavili, niti troškova, osim onoga što nam vi kažete, a vi ste rekli da nema, nego ste sigurno da će biti smanjenje troškova. Mi se duboko ne slažemo.Inače, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, promenjen je samo red reči u rečenici u članovima 1, 3. i 7. i dodata samo jedna tačka, jedan stav, ali su izbačena autorska prava i pronalasci u sudu višeg stepena ako nije nadležan drugi sud, dodali ste samo - apelacionim sudovima u čak tri tačke i još jedna tačka je ostala potpuno ista. Dakle, ovo je prosto neverovatno u 10. članova se menja samo ime suda - prekršajni u apelacioni sud.Dakle sad malo da uđemo u ovaj tehnički deo da bi građani čuli domete vašeg, rekao bih, višemesečnog napornog rada.Članom 26. odnosno članom 65. osnovnog teksta izbacuje se odredba kojom prvenstvo za posao sudskih pripravnika imaju kandidati koji su završili pravni fakultet sa visokom ocenom. Dakle, to izbacujete. Već se novim stavom koji se dodaje, koji vi dodajete, utvrđuje da postupak prijema sudskih pripravnika ili sudijskih pripravnika, se bliže uređuje aktom ministra nadležnog za pravosuđe, to ste vi, gospodine Selakoviću, čime ministar dobija diskreciono pravo da izabere pripravnike koji su bliski strankama na vlasti, a ne one koji su završili fakultet sa visokim ocenama, kako postojeći zakon propisuje. Mislim da ovo ni Miloš Obrenović nije radio, ovo što vi radite.Naravno radite.Naravno da postoji Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama. U tri člana se menja samo ime suda - u prekršajni apelacioni sud. Član 6. odnosno 19. osnovnog teksta zakona tiče se premeštaja sudija.

To je koliko vi poštujete stalnost sudijskog mesta, suđenja i poziva i koliko ga narušavate kroz ove članove koje sam naveo.Članom 23. odnosno članom 70. brišu se reči -ili više, što omogućava da Visoki savet sudstva određuje samo jednog nadležnog kao nadležnog za predsednika suda. Samo jednog kandidata, jer se daje samo jedan kandidat. Dakle, nema više kandidata, nego samo jedan. Niste se nešto sa time pohvalili u vašoj raspravi.Članom 24. odnosno 72. predsednik suda se može birati samo jedanput u pet godina i više se ne može kandidovati na tu funkciju, što je svakako lošije od postojeće rešenja koje predviđa da se predsednik bira na četiri godine, i može ponovo biti biran na tu funkciju. Vi ministre, vrlo dobro znate koliko je važna funkcija predsednika sudova. Ne znam šta ste ovim hteli da uradite, sem na svaki način da, što se narodski kaže, stranački promućkate pravosuđe, pa da izaberete one koji vam odgovaraju.Članom 25. menjaju se reči - jedne godine, sa rečima - šest meseci, čime se skraćuje rok za izbor predsednika suda i Visoki savet sudstva se obavezuje da novog predsednika pronađe za duplo manje vremena nego što je do sada bio slučaj.Predlog slučaj.Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom tužilaštvu. U članu 18. samo se menja ime tužilaštva. U članu 4. odnosno 18. predstavlja direktni uticaj javnog tužioca kome se omogućava usmeno obavezujuće uputstvo čime se otvara mogućnost različitih uticaja na tužilaštvo i to bez pisanog traga u prva tri dana kada su mogući različiti uticaji i pritisci na niže tužioce, poštovani građani.Član 11. predviđa da Narodna skupština za zamenika tužioca koji se prvi put bira bira samo jednog kandidata, a ne jednog ili više kandidata, kako je do sada bio slučaj. Na ovaj način Državno veće tužilaca samo faktički bira kandidata, koji ne mora uvek da bude najbolji, što smo i videli, a kao što znate, mogući su i različiti uticaji na Državno veće tužilaca da izaberu tužioca na koga mogu da vrše različite pritiske.Ministru pritiske.Ministru se daje diskreciono pravo da izabere tužilačke pomoćnike pravilnikom koji sam odredi, čime može ugroziti nesmetan rad tužilaštva bez pritiska izvršne vlasti na sudsku. Naravno, istu stvar ste uradili oko tužilačkih pripravnika kao i oko sudskih pripravnika.Sve u svemu, puno toga je najavljivano. Puno toga je govoreno. Malo toga je realno i učinjeno. Dakle, paušalno određujete stvari oko mreže sudova u Srbiji. Sudije i porotnici ne smeju da budu članovi stranaka, što donekle i može da se objasni. Ali, nikako da nam objasnite šta je sa preko 600 sudija za koje se kolega Cvijan hvalio da ih je učlanio u SNS, koji su sada koji su sada vraćeni na posao, ali niste nam rekli da li su vratili članske karte SNS. Malo je nelogično, složićete se, da sudija može da ima člansku kartu SNS a porotnik ne može. Zašto vršite diskriminaciju u sudstvu, kako vi mislite da je normalno?Sporost sudova u Srbiji, gospodine ministre, je endemska i neplaćeni su advokati. Predsednici sudova očigledno ne rade svoj posao oko adekvatnog organizovanja posla i ocenjivanja. Vratili ste nedostojne sudije na posao. Moje pitanje vama, s obzirom na vaš intervju koji ste dali, ko će platiti odštetu za njihov loš rad u budućnosti? Pošto, nadam se da ste i vi svesni, bez obzira koliko to želite, nećete večno biti na vlasti, hoćete li lično biti odgovorni za njihov nesavesan rad, kako ste lepo primetili za neke članove VSS? Vi uvodite Vi uvodite kroz ove predloge pritisak na sud kao funkcionalnu ruku vlasti i to dodatni, jer sada sudija može da lično odgovara ako je izazvao štetu. Ne uvodite kriterijume za takvu ocenu, nikakve kriterijume.Da vas podsetim zašto ste pogrešili u jednom tabloidu koji je jako blizak vašoj stranci, kome ste dali intervju. Član 9. Zakona 9. Zakona o VSS kaže da niko ne može odgovarati za izdato mišljenje ili glasanje, a vi ministre kažete da ćete vi podneti tužbe protiv članova VSS za odluke koje su ranije donete. Ne poznajete ni zakon na koji se pozivate, što je zaista tužno ministre.Zašto

Kako je moguće da ne osećate nikakvu odgovornost da koju reč kao ministar pravde kažete ovde o tome zbog čega imamo toliko oslobađajućih presuda? Kako objašnjavate i da li ćete nam ikada objasniti spregu između amnestije uz pomoć koje ste pustili preko 2.500 kriminalaca ranije na ulicu i povećane opšte nebezbednosti građana Srbije u poslednje vreme i skok krivičnih krivičnih dela u našoj republici? Nema odgovora na to, gospodine ministre, a mislim da biste to trebali da uradite.Mislim da ste pokušali kroz pojedine odredbe da ugasite javnu kritiku rada sudstva. O tome su neke moje kolege govorile. Podsetiću vas, ministre, šta ste vi govorili za odluke Ustavnog suda, kao i Aleksandar Vučić vezano za ljude kojima je odlučeno da im je pritvor predugačak u odnosu na Ustavom zagarantovano pravo, a to ste izgleda zaboravili. Mislim da kroz ovo načelo javnosti suda se ostvaruje zarad kontrole i diskusija, a ne radi toga da se sakriju određene odluke naših sudova.Član 6. Zakona o uređenju sudova se odnosi na zabranu uticaja na sud. Opšta zabrana korišćenja medija sa ciljem da se utiče na sud izaziva zabrinutost, što vam je rekla i Venecijanska komisija, jer čak i uz amandmane je previše široka i mogla bi da vodi ka kršenju prava na slobodu izražavanja. Članovi 8a,b,c se odnose na zaštitu prava na suđenje u razumnom vremenskom roku, iako mogućnost obraćanja višem sudu kako bi se prekinulo neopravdano odugovlačenje može da bude delotvoran instrument zaštite prava na pravedno suđenje, razloge za duge i mukotrpne postupke, može da ima puno razloga i može da ih bude različitih i njih treba analizirati. Vi ste to sve prenebregnuli. Šta vi kažete na negativne ocene Venecijanske komisije koje stoje naročito u čl. 30. i 31. oko nadležnosti Vrhovnog kasacionog suda, jer oni sud ovlašćuju da donosi načelne odluke,

dodatno ste pomogli ujednačavanju pravosuđa pod kontrolom i pod uticajem izvršne vlasti, ništa niste odgovorili oko endemski sporosti i neefikasnosti naših sudova, a sada imaju i preko 600 sudija više. više. Ja vas molim da mi objasnite - kako možete imati 600 sudija više, a da je pravosuđe i dalje sporo i neefikasno? Kako je moguće da ukinete preko 50 sudskih jedinica iz sudova po Srbiji, a da ovde govorite o tome kako će se u stvari povećati efikasnost i rad našeg pravosuđa? Da li ćete nam ikada objasniti, kada se pozivate na odgovornost, oni koji su bili u Visokom savetu sudstva, na koga konkretno mislite i da li mislite da to treba i pro futuro da se primenjuje na vaše propuste i na propuste onih koji su nesavesne i sudije koji ne zaslužuju sudijsku funkciju vratili na posao? To vi treba da odgovorite, ne meni ministru Selakoviću, već građanima Srbije.Ono takođe što se provlači, što je vrlo interesantno, jedno malo podsećanje. Ja sam vama ovde u istoj ovoj sali nekoliko puta rekao da ćete ukinuti sud u Kosovskoj Mitrovici. Vi ste tada rekli da to nije tačno. Ja ne znam kako se zove onda ovo rešenje koje vi nama donosite. Da će se regulisati posebnim zakonom. Zašto ne kažete lepo srpski na šta mislite? Ako nije tačno, gde će biti taj sud, kako će funkcionisati i čije zakone će primenjivati? Ko će birati sudije? Pod čijim grbom će sedeti u sudnici, ministre Selakoviću?To su legitimna pitanja koja nama ne smetaju, ali tražimo da kažete istinu, a ne da se krijete iza forme, iza norme i tumačenja koje je vaše, koje je proizvoljno i koje je apsolutno deo naprednjačke pravosudne bajke. Hvala. Hvala.Ministar Selaković. **Nikola Selaković** Zahvaljujem.Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, hvala na ovako inspirativnom i ohrabrujućem govoru. Potrudiću se da na isti način, ali realno odgovorim.Nekako boli kada neko ko vam je najmiliji hvali nekoga ko vam nije najmiliji, pa vi onda pokušavate da pred tim ostanete slepi. Šta je radilo Ministarstvo pravde i državne uprave u prethodnom periodu, svedoči izveštaj Evropske komisije o napretku Republike Srbije u postupku evropskih integracija.Da li je to najbolje? Nije, uvek može bolje i mi se trudimo da radimo sve bolje i da budemo što efikasniji. Da li je to najbolji izveštaj do sada koji je za srpsko pravosuđe došao? Jeste. To mogu da kažu i oni koji se sa nama ne slažu, ili će to da prećute, pa da ponavljaju svakoga puta neistine, u cilju možda da one postanu istina. Ali dobro, hajde da idemo redom.Ovim Predlogom zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ne ukida se nijedan sud. Ne ukida se nijedan sud. Možete da gledate iz svog političkog ugla, pa da tumačite različito norme, ali norme vrlo jasno pišu.Da li se predviđa prestanak rada određenog broja sudskih jedinica? Da, predviđa se. Šta je tu sporno? Sporno je to što je neko plaćao i zgradu i osoblje, samo su mu falili predmeti, samo nisu imali ljudi tu šta da rade. Ali to, Bože moj, nije važno. Nije važno to što sudija u Beogradu ima sedam puta više predmeta u odnosu na svog kolegu u nekom manjem mestu. To nije važno. Ali, iz budžeta Republike Srbije, koji građani pune s teškom mukom, iz koga se svi ti troškovi isplaćuju, i te kako je potrebna finansijska akrobatika da biste obezbedili te troškove.Dakle, da, tamo gde su nefunkcionalne sudske jedinice, kao sudske jedinice više raditi neće, ali će, onoliko koliko predmeta i posla bude, toliko biti i suđenja. To je ono kada sam govorio o sudećim danima.To što je data kvalifikacija, onako paušalna kao i sve ostalo, da suštinskih izmena nema, dobro, to je primedba onima koji su u radnim grupama radili na pripremi ovih izmena i dopuna zakona. Da podsetim još jednom, to su ugledne sudije, ugledni tužioci, advokati, profesori pravnih fakulteta, ljudi od struke koji su se time bavili, koji su u izradi ovih zakona učestvovali.Izrečena

i istaći da je otprilike početkom tekuće godine imenovan bio novi vršilac funkcije predsednika Apelacionog suda. U međuvremenu je Narodna skupština većinom većinom glasova ga izabrala za prvog predsednika Apelacionog suda u Nišu, a brojke govore sledeće.U 2010. godini taj sud je rešio 6.724 predmeta. 2011. godini taj sud je rešio 7.069 predmeta. Dakle, ni punih 300 više. U 2012. godini on je rešio 8.086 predmeta za prvih devet meseci. Godina 2013, taj sudija Jocić, predsednik Apelacionog suda, koji nije bio izabran, pošto ste rekli da pričamo malo o uticajima neizabranih sudija, dakle, 2013. godine za prvih devet meseci rešeno je 11.177 predmeta. U pojedinim materijama broj rešenih predmeta je sa šest, koliko je bilo u jednoj materiji rešeno 2010. godine, u 2013. godini 582 predmeta.

za koje je bivši predsednik Republike kontaktirao, tada u opozicionim klupama, sadašnjeg predsednika Republike, pa mu tražio da da kandidate za sudije Ustavnog suda i za sudije sudova redovne nadležnosti? li je to onaj čuveni način transparentnog, demokratskog, nepristrasnog izbora sudija? Nisam čuo nijedan demant od bivšeg predsednika koji je dao na taj račun. Damo ti partijsku kvotu, pa ti predlaži svoje. Kada kritikujete, morate da vodite računa i o tome koga kritikujete i za šta ga kritikujete.Izrečeno kritikujete.Izrečeno je nekoliko vrhunskih neistina. Naravno, neko ko je pismen i iskusan pravnik, to može da radi samo namerno i tendenciozno. Recimo – ministar će da bira kandidate za pripravnike u sudovima. To je par ekselans glupost, jedna od najvećih koje sam čuo od kada dolazim u Narodnu

ali je potrebno samo jezički rastumačiti normu i pročitati kako ona glasi. Kaže se da ministar donosi pravilnik. Zašto? Sada ćemo da kažemo.Recimo, negde pre petnaestak meseci, malo manje, kada sam stupio na funkciju, počeo sam da dobijam pisma, u vidu pritužbi, više volontera i pripravnika iz sudova i tužilaštava širom Srbije.Reč je o mladim ljudima koji su završili državni fakultet sa jednim dobrim prosekom, recimo 8,50 ili 8,70, koji se prijave na konkurs u jednom sudu koji smo danas spominjali, a pominjao sam ga i u Narodnoj skupštini, pa ću ga opet pomenuti. Reč je o Osnovnom sudu u Pančevu. Dakle, prijavi se dobar student, mislim da je jedan kandidat čak imao prosek preko 9,50 , i ne bude primljen za saradnika, odnosno pomoćnika u tom sudu, a bude primljen kandidat koji je imao, recimo, prosek 10, ali sa fakulteta koji nema akreditaciju. Znači, fakultet koji nema akreditaciju završilo je određeno lice i to lice se prijavilo na konkurs… Moja greška, setio sam se, to lice koje je završilo ima i te kako veze. Kada neko nema državnu dozvolu za rad, a vi ga primate u državnu službu, ne bi smeo, ali to je radio neki prethodni predsednik suda i nikom ništa. Uzgred, to lice sa fakulteta koji nije akreditovan je imalo prosek 6,71, ali to je izgleda bio manir i onda primite takvog jednog čoveka.Iz Osnovnog suda u Subotici su stizale pritužbe da neko u ekspresnom roku završi fakultet koji ima akreditaciju, ali ima prosečnu ocenu 10 na nekom od 55 pravnih fakulteta u Srbiji, sa sve isturenim odeljenjima koliko broje, a neko ko je završio znatno teži fakultet na državnom univerzitetu, taj nema šansu. Država se onog kvalitetnijeg odrekne. Zašto? Zato što stoji prosečna ocena. Verujte, ja sam imao nešto što se računa u visok prosek. Prosečna ocena svakako jeste bitna, ali nikako ne sme da bude presudan faktor. Hoćete nekoga da primite u državnu službu? Onda istestirajte njegovo znanje.Taj pravilnik koji propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa biće donet na jedan krajnje transparentan način i u njegovu izradu uključeni će biti i sami oni na koje se odnosi. Mislite da to nije dobro? Da li mislite da nije dobro istestirati nečije znanje pre nego što ga primite u službu? Da li mislite da je dobro, kao što smo mnogi od nas zatekli, zateći važan državni organ koji više liči na socijalnu ustanovu nego na ozbiljan državni organ? Ja mislim da to treba da se uradi.U celoj toj priči imponovala mi je samo jedna stvar, bivao sam poređen sa Milošem Obrenovićem i meni to imponuje. On je jedan od otaca moderne Srbije, čovek koji je udario temelje ovoj državi u kojoj danas živimo svojom mudrošću i svojom političkom veštinom.Da li treba da donosi ministar pravilnik? Treba uniformisati, treba ujednačiti način prijema u sudove i javna tužilaštva, jer danas pripravnike i pomoćnike prima ko kako hoće. Treba doneti jedan jedinstven način njihovog prijema u sistem,

ponavljači.Kritikovana su neka rešenja. Kaže – Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca obavezuju se da daju predlog samo jednog kandidata. Možemo da pričamo o tome da li je to dobro ili je loše, ali je to bio nedvosmislen zahtev predstavnika Evropske komisije, Komesarijata za pravosuđe, pa čak i Venecijanske komisije. S kojim ciljem? S ciljem da se smanji uticaj zakonodavne i izvršne vlasti na izbor nosilaca pravosudnih funkcija. Mi kao pravnici možemo da vodimo debatu o tome da li je to dobro ili nije, ali vidim da je to kritikovano i nije mi jasan razlog iz koga je to kritikovano.Kritikuje se rešenje - zašto predsednik suda može da se bira samo na jedan mandat? Zato što smo u prošlosti imali u pojedinim gradovima, neki od njih vama dobro poznati, ljude koji su po 20 godina bili predsednici suda. Istini za volju, ne pričam o vremenu kada je naše pravosuđe bilo uređenije, već pričam o periodu kada je ono i te kako postalo bremenito mnogim problemima. Ne znam šta bi drugo, osim nepoznavanje određenih propisa, ništa ne mislim loše, već čisto korigujem ono što je rečeno, kaže – uvodimo odgovornost sudija za štetu koju pričine.Koga zanima, dame i gospodo narodni poslanici, samo uzmite i pročitajte pregled odredaba zakona ili važeći član 6. Zakona o sudijama i ono šta se predlaže. Dakle, u važećem zakonu se kao osnov za naknadu štete, a na osnovu pravosnažne sudske presude, navodi slučaj kada je sudija pričinio štetu krajnjom nepažnjom ili namerno. Venecijanska komisija je kritikovala kao osnov krajnju nepažnju i mi je brišemo. Da li sudija treba da odgovara za pričinjenu štetu onda kada nešto namerno učini? Ne verujem da ćete naići na građanina Srbije koji će vam reći – ne treba, a naročito ne one koji se i te kako često susreću sa sudom i koji su i te kako često u osnovu sudskog postupka. To samo sud u sudskom postupku može da utvrdi. Ko drugi? Priča Ko drugi? Priča o uvođenju pritiska apsolutno ne stoji.Zašto su neki sudovi lošije radili? Verovatno i zbog toga što i njima nije postojala adekvatna radna disciplina. Adekvatna radna disciplina nije postojala iz razloga što sudovi četiri godine nisu imali svoje predsednike, skoro četiri godine. Predsednik suda je onaj koji treba da organizuje rad suda. Ako očekujete od nekoga ko je u stanju vršioca funkcije tri i po godine

sve one koji rade u njegovom sudu, da dobro organizuje rad suda, a sutra od tih istih kolega treba da dobije mišljenje koje će ga predložiti za predsednika suda, mislim da to nije za očekivati. U VF stanju niko nikom ne želi da se zamera, već svako sa svakim želi da bude dobar i efekti rada ga toliko ne zanimaju.Dao sam vam jedan primer, primer jednog suda, Apelacionog suda u Srbiji, suda u kojem su 2009. godine birani za sudije ljudi koji nikada nisu radili u pravosuđu, a birani su za sud koji je preuzeo deo nadležnosti Vrhovnog suda Srbije. To je sramota. Dakle, prvi izbor u Apelacioni sud, u sud koji je preuzeo nadležnosti Vrhovnog suda.Danas suda.Danas je ovde hvaljen jedan od ranijih ministara pravde, čovek za koga lično mislim da je dosta toga dobrog započeo u pravosuđu. Da su oni koji su ga nasledili nastavili da rade na isti takav način, ne verujem da bismo mi danas bili kao država i naše pravosuđe u ovom stanju. Problem je upravo nastao iz nerada.Dakle, niko ne ukida 50 sudova, jer u ovom trenutku u Srbiji, po važećem zakonu, nema 50 osnovnih sudova. Nema ih. Hoćete da mi kažete da je dobro da postoje sudske jedinice u kojima nema posla za jednog celog sudiju, nego 0,89 tačno. Ono što citirate uzmite u celini, pa citirajte.Apsolutno je tačno da sam rekao - kada iz jednog mesta uzmete sud, kao da ste mu uzeli dušu. I dalje stojim pri tome. Činjenica je da je veliki broj gradova u kojima sud nikada nije trebalo da bude ukinut, kao ni javna tužilaštva. Činjenica je i da se to ovim predlogom zakona ispravlja.Da li je to onako kako bismo mi želeli da bude, svi mi? Pa, nije. Lično bih i dalje želeo da Beograd sutra na popisu ima više od dva miliona stanovnika. On to na popisu nema. Realno ima. I želeo bih da i dalje u Beogradu radi 117.000 117.000 ljudi u industrijskoj proizvodnji, koliko je radilo početkom 90-ih, a ne 17.000 koliko je ostalo posle svega. Ali, to više nije tako. I želeo bih da svako naseljeno mesto u Srbiji ima pravi sud, koji će imati šta da radi i da Srbija može da ga plaća ali to nije tako. I želeo bih da u Palati pravde može da se zaposli dovoljno radnika u sudskoj straži. Ne zapošljava se zato što danas imate sudsku jedinicu u neposrednoj blizini Beograda, u kojoj nema posla za dvoje celih sudija, ali zato u njoj radi pet radnika sudskog obezbeđenja. Koga oni obezbeđuju? Šta obezbeđuju? Sudiju koji ima posla dva prepodneva u nedelji. Pa, bolje je da ga dovede sa sobom jednom u dve nedelje, pa da radi jedan ceo dan i da to ima nekog smisla.Sudija

i prima platu kao da je sudija Vrhovnog suda. Sve mu se obračunava i na sve se plaćaju porezi i doprinosi. Neuporedivo bogatije zemlje od Srbije to ne mogu da izdržavaju. Takvih je, recimo, u Osnovnom sudu u Nišu bila jedna trećina. Jedna trećina je birana potpuno van Niša, Niš.Preporučujem onima koji još uvek stoje pred zagonetkom da uzmu lepo Izveštaj o napretku Republike Srbije, procesu evropskih integracija i da pročitaju šta je to radilo Ministarstvo pravde i državne uprave. Možda tada dobiju odgovor na zagonetku.Ono što je bio problem, u najvećem delu, u našem pravosuđu delimično se ticao i sadržine samih zakona, najviše se ticao primene zakona. Nekada zakoni nisu primenjivani, nekada je činjeno sasvim suprotno od onoga što je bio duh zakona, nekada su se ljudi ponašali kao da oni uopšte ne postoje.I postoje.I dalje stojim pri stavu, i time ću da zaključim, da je nedopustiv politički uticaj koji je na rad pravosuđa postojao do 2012. godine, da taj uticaj treba u potpunosti otkloniti, da više ne treba da se pozivaju partijski lideri da daju svoje kvote prilikom izbora sudija od osnovnog, do Vrhovnog kasacionog, pa i Ustavnog suda Republike Srbije. Nemamo najsrećnija ustavna rešenja kada je naše pravosuđe u pitanju. Nekoliko puta sam govorio o tome.Što se tiče finansijskog i efekta zakona, zakona, ovde je usvojen jedan zakonik koji je 1. oktobra stupio na snagu. Reč je o Zakoniku o krivičnom postupku. U obrazloženju toga zakona stoji, pa ću parafrazirati, da se finansijski efekti primene toga zakona ne znaju, da će oni u hodu biti primećivani i da će na takav način biti iskazivani i Narodna skupština je usvojila taj zakonik.Istine radi, krivični postupak koji je predviđen tim zakonikom je neuporedivo duži od krivičnog postupka koji je postojao po ranijem Zakonu o krivičnom postupku. Jedan od razloga zašto je zakon i pored toga prošao, jeste činjenica da on predviđa mnogo veću i širu upotrebu instituta poput oportuniteta krivičnog gonjenja i sporazuma o priznanju krivice. Jer, u onim državama u kojima postoji adverzijalni postupak, dakle, stranački postupak, sporazum o priznanju krivice se zaključuje u 85%, 90%, 95% slučajeva.Nemojte pričati o finansijskim efektima, dovoljno je samo pogledati da ovaj zakon predviđa ukidanje svih onih troškova koje sam malopre navodio za sve sudove, osim sudova republičkog i apelacionog nivoa. Samo analizirajte koja će ušteda da nastane usled te restrikcije i videćete koji je rezultat.Još nešto, apsolutno ne stoji priča koja je izrečena da se ovim uvodi pomerljivost sudijske funkcije. To je u Ustavu našem navedeno isključivo kao izuzetak, a takav izuzetak treba dobro i detaljno definisati da se ne bi izrodio u pravilo.U

Jer, do čega to dovodi? To dovodi do toga da ako se neko prijavi da bude pripravnik, pa posle toga pomoćnik, recimo u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, bez obzira što nije iz Beograda, što je došao negde sa strane, pa ako je i iz Beograda, on sebe smatra jedino podobnim za taj sud i ni zašta više. Dakle, ovim se ne uvodi pomerljivost sudijske funkcije, kao što sam rekao to je izuzetak, a uveren sam da će postojati ljudi koji će izraziti svoju dobrovoljnu nameru da se vrate u mesto u koje su živeli, u kome je nekada postojao osnovni sud, u međuvremenu postojala provizorna sudska jedinica, osnovni sud se vratio i sudija ima tu posla da radi.Poslednje, još jednom pominjem, mada znam da većina onih koji govore, ne želi da se osvrnu na ono što je već izrečeno, već da građanima podvuku neke stvari, organizovanje sudećih dana. Da, mislim da je to jedno od dobrih rešenja. Pogotovo u mestima u kojima po broju predmeta nemate osnova da organizujete rad osnovnog suda, a sudija koji se dobrovoljno prijavi da jednom u dve nedelje, da jednom u nedelju dana ode, održi ročišta, u takvom jednom mestu treba prilikom rangiranja za izbor u sud više instance da dobije određenu prednost u odnosu na onog kolegu koji nije hteo nigde da ide zato što je radio naporniji i teži posao.Svi bismo mi voleli ovde da se u svakoj opštini u Srbiji više dece rađa nego što starijih ljudi umire, da je privredna aktivnost mnogo veća nego što zaista jeste, da nemamo budžetski deficit već budžetski suficit, ali svi dobro znate da realno i trenutno stanje nije tako.Što se tiče suda u Kosovskoj Mitrovici tu sam ostao dužan nešto da kažem. Kao iskusan pravnik svako od vas koji danas bude govorio ovde i kad tumači zakon treba da ga čita od prvog do poslednjeg slova. Od naslova do poslednje tačke na prelaznim i završnim odredbama. Pa da pročita šta je to predviđeno kada je u pitanju AP Kosovo i Metohija.Ali, evo, zasluge onima koji su predložili i svojom većinom izglasali važeći zakon, on nastavlja i dalje da postoji u jednom delu, iz mog ugla gledano, veoma važnom delu, a to je upravo deo kada je u pitanju organizacija pravosuđa na području Kosova i Metohije. Možda to neko ne želi da prizna, možda vi mislite da to nije dobro što je ta neka prethodna većina izglasala takav zakon kakav je izglasala, ali on nastavlja i dalje da postoji u tom delu.Sa druge strane, pošto ste svedoci da sve radimo javno pogledajte Nacrt budžeta za narednu budžetsku godinu, videćete da sve budžetske pozicije kada je u pitanju pravosuđe Republike Srbije na Kosovu i Metohiji i dalje stoje nepromenjene.

Ministre Selakoviću, vi ste govorili 27 minuta i pri tome ste uspeli od niza pitanja koja sam vam postavio, da odgovorite na tri, a od ta tri mislim da je najupečatljivije ovo što ste rekli – ne ukida se nijedan sud, nego se ukidaju pojedine sudske jedinice. Naš narod bi rekao, naročito oni koji žive u tim mestima, nije šija, nego vrat.Ali, to je vaš pokušaj spina, kako se i to kaže popularno, ja ću zbog toga građanima da pročitam bar neke od sudskih jedinica koje se ukidaju – Ražanj, Bač, Bačka Palanka, Preševo, Osečina, Srbobran, Plandište, Boljevac, Sečanj, Rekovac, Nova Crnja,

Ada, Kanjiža, Apatin, Odžaci, Lajkovac, Čajetina, Guča, Bogatić, Vladimirci i Koceljeva.Nije tačno, ima tu ih negde na vlasti, ali ima puno opština u kojima još uvek nisu prekomponovali vlast. Ali, činjenica je da, vaš pravi izveštaj ministre, nije izveštaj koji vi nama ovde iznosite, nego vaš pravi izveštaj je naša zajednička želja da se u Srbiji živi bezbednije, bolje i sa više pravde. Međutim, taj vaš pravi izveštaj je poražavajući, katastrofalan. Apsolutno niste odgovorili ni na jedno pitanje, ni o preko 600 sudija iz SNS, ni na kritike vašeg kolege Vladimira Cvijana za nezavisna sudstva, tj. nedostatak nezavisnosti sudstva, apsolutno nam ništa oko toga niste rekli.Sada apelujem na vas, kada mi budete odgovarali, pokušajte to da učinite u tri minuta da bi donekle bili ravnopravni u vremenu. Inače, nemojte se mnogo pozivati na izveštaj Evropske komisije, zato što u vreme svih vlasti je taj izveštaj bio, pre svega politički, vrlo bitan i motivisan, a tek onda vezan za samo pravosuđe, uključujući za vreme naše vlasti.Prema tome, mislim da da pokušate da budete što sažetiji, da mogu ovo i oko Miloša Obrenovića da vam odgovorim. Kada budemo u ravnopravnoj poziciji, ja ću se držati tog načela ravnopravnosti. Ja sam jedan, a vas je nekoliko desetina. Nažalost, svaki put sve manje i manje kada dođem.Dakle, ko dođem.Dakle, ko je ukinuo sudove, ali sudove i u faktičkom i u formalnom smislu, to možda vi najbolje znate, od 2008. do 2012. godine, na početku toga perioda ukidani su sudovi. Što je još važno, naročito imajući u vidu novi Zakonik o krivičnom postupku, ukidana su javna tužilaštva, a tu još uvek ništa nisam čuo.Još nešto, malopre nisam pomenuo što se troškova tiče. Malopre sam rekao i napravio sam grešku, rekao sam da je 2012, da su docnje na budžetu Visokog saveta sudstva bile milijardu dinara, ne, bile su preko milijardu i preko milijardu i devetsto miliona dinara, skoro dve milijarde. Ja ne znam šta je skupo, a šta je jeftino.Vi hoćete da kažete, da je recimo, uz svo poštovanje građanima, recimo evo, na području Osnovnog suda u Kikindi postoji trenutno sudska jedinica Nova Crnja.Sudska jedinica Nova Crnja po broju predmeta ima posla za 0,32 sudija. Izračunajte koliko sve ljudi prati rad te sudske jedinice i doći ćete do rezultata da je neuporedivo jeftnije državi da jednom u tri nedelje pošalje sudiju koji će održati ročišta i suditi.A, znate, svaki put se setim onoga aforizma koji kaže – pre rata nismo imali ništa, onda su došli Nemci i uništili sve. Tako i u ovoj priči koju sam malopre čuo. Dozvolićete da ako bih odgovarao na sva pitanja da bi moje izlaganje bilo jedno četiri do pet puta više.Ovako sam odgovarao na ona pitanja koja zaslužuju odgovor. Dokle god sam u poziciji da cenim, dotle ću tako i odgovarati. Zahvaljujem. kroz ciničnu opservaciju, da nas je sve manje. Nije u redu. Ipak ste vi ovde gost ministre. To koliko će vas biti, lupom ćemo vas tražiti, u to budite sigurni.Inače, interesantno je da vi uporno izbegavate, da vi uporno izbegavate, da vi u slovu i brojem, sada imate 66 osnovnih sudova i 23 sudske jedinice, što je ukupno 89, u naše vreme bilo je 34 osnovna suda, dakle, duplo manje, ali je bilo 96 sudskih jedinica, što je 130 veće, ministre od 89.Razumem da sve možete ovde da prikažete na način pošto se slabo sa istinom susrećete. Možda je ni na ulici ne vidite. Ali, ne možete baš do te mere da govorite.Inače, ministar donosi pravilnik o prijemu pripravnika. Do sada je nezabeležen u političkoj pravnoj praksi da kažete da vi sa tim nemate ništa. Svaka vam čast. Vi ste govorili da smo mi zločinci ovog naroda, zato što smo smanjili broj osnovnih sudova u Srbiji.Vi ste lično to govorili i da Srbi pate od „žutih“ na vlasti, jer smanjuju broj sudskih jedinica i sudova.A šta vi sada radite? Pedeset opština ostaju bez sudske jedinice. Pa kako mi vas sada da zovemo gospodine ministre? Nećemo sigurno kako vi nas. Budite sigurni u to.Inače, mislim da vi

da vam je kodža Miloš, blizak vašem duhu i senzibilitetu, ali da vas obavestim da je on živeo pre skoro 200 godina, a da ste vi ministre sada u 21. veku, iako vaše pravosuđe, nažalost građana, nije. Hvala. **Vesna Kovač** Možemo da pričamo o istoriji, ako vi to zaista želite. Za vreme vlasti kodža Miloša na srpski jezik je preveden „koci vil“. Na srpski jezik je preveden austrijski građanski zakonik.Za vreme njegove vlasti počelo je pripremanje trećeg u svetu građanskog zakonika, koji je donet kasnije, istina u vreme kneza Aleksandra Karađorđevića.Vi grešite, ne slušate me. Malo pažljivije slušajte. U njegovo vreme je počelo pripremanje, koji je donet kasnije, za vreme vlasti kneza Aleksandra.Ali, u njegovo vreme je donet Krivični zakonik.Dakle, zakonik.Dakle, ponosim se time šta je nepismeni kodža Miloš uspeo da uradi i Srbiju približio Evropi mnogo više, nego mnogi pismeni i ustrojio državu zahvaljujući na način, zahvaljujući kome je ona postojala i opstajala u vekovima i decenijama koje su usledile. Zato kažem da mi imponuje to poređenje.Da li je imao nekih mana? Imao je kao i svaki drugi vladar, a da li je bio državotvorac, i te kako je bio državotvorac.Što se tiče, opet kažem smanjenja broja, nemam nikakvih problema to da kažem. Da, ovim zakonom vraća se sud koji će kao osnovni sud postojati u 66 gradova u Srbiji, odnosno imaće 66 sudova. Sa sudskim jedinicama to je 89, sudskim jedinicama u kojima će se suditi i parnica i krivica. Sa obavezom sudećih dana, koja do sada nije bila obaveza i sa znatno manjim troškovima funkcionisanja, nego što je to bilo u prethodnom periodu.Ako mislite da je normalno, recimo, samo za troškove grajanja jedne sudske jedinice u kojoj ima posla za dvoje sudija, godišnje kupovati i trošiti preko 80 tona uglja, a to se u Srbiji radi, onda to može da bude pokazatelj štedljivosti i „domaćinskog upravljanja“ onoga koji tvrdi da je to bolje. Ja tvrdim da nije, a da li je Srbiji potrebna redukcija, jeste zato što Srbija nažalost više mnoge stvari ne može da plaća i kao što rekoh, nažalost u Srbiji postoji povećanje broja predmeta najviše u ostavinskoj materiji, najviše se piše ugovora o doživotnom izdržavanju i sačinjavaju zaveštanja. To je ono što je naša žalosna i surova svakodnevnica. Zahvaljujem.

mislim da je jako korisno, mogli ste recimo da saberete troškove 48 službenika primljenih u Skupštinu sa 50 službenika mimo konkursa takođe primljenih u MUP, sa preko 100 naprednjaka primljenih u SDPR, a da ne govorim po lokalnim lokalnim javnim preduzećima koga su sve poprimali, nekoga iz studentske zadruge direktno na savetničko mesto.Kada to saberemo, možda smo mogli od tih nekih sudskih jedinica da spasimo u smislu troškova, zato što vas podsećam, vi ste ti koji ste govorili da je to zločin protiv srpskog naroda, da mu ukinete sud ili sudsku jedinicu, to ste vi lično govorili i to meni ovde u lice u Skupštini. Ja samo tražim, budite onda dosledni do kraja, i nemojte stalno da govorite – prethodna Vlada. Ukupan broj je u korist prethodne osim za ovog gospodina što se javlja, koji ne razume da je 130 veće od 89, ali on je učio neke čudne šumske škole pa ne razume.Ono što je činjenica da ovo oko Miloša, on jeste uradio mnogo i bio je modernizator Srbije, ali je isto tako tačno, gospodine ministre, da ako ste bili čovek drugačijeg mišljenja, završavali ste u septičkoj jami, da li znate to? Znate li šta je naprednjacima Miloš radio, ne ovim klasičnim, nije još postojala stranka pod tim imenom, ali pošto ste vi napredni, znate li šta im je radio? Vi imate tek pet godina, nemojte da se pozivate na sve, pozivajte se na ono što ste naveli kao početak izrade zakona.Dakle, zakona.Dakle, ono što vi pokušavate, meni je žalosno, time završavam, što mi ne vidimo napredak u ovome što ste predložili, ne vidimo šta je konkretno bolje, ne vidimo šta ste doneli pravosuđu da efikasnije radi, ne vidimo šta ste uradili da te sudije naterate koje ne rade da rade, ne vidimo kako ćete kontrolisati u pravom smislu rad predsednika sudova, ne vidimo šta je bolje u ovome u odnosu na ono što je bilo, to je tužno i to je tragedija ove države, ministre, a kriminalci divljaju po ulicama. Hvala. **Vesna Kovač** Ja sam se zaista trudio da razumem ovo o čemu ste pričali u vezi sa iznetom istorijskom faktografijom, ali da li vredi, da li ne vredi, jednostavno smatram da ne treba više na to da se osvrćemo.Da, i te kako mislim da je bio modernizator Srbije, i te kako mislim da mu se Srbija nije odužila na način kako je trebalo, kao što nije mnogima koji su Srbiju unapredili, koji su Srbiju uređivali i razvijali.I dalje odgovorno tvrdim da je onim što je učinjeno pre gotovo četiri godine i te kako uništen osnov za stvaranje efikasnijeg i boljeg pravosuđa. Sama činjenica da je porastao broj predmeta govori dovoljno u prilog tome, ali je potrebno bilo uspostaviti neke principe koji nisu politički, već isključivo stručni principi i tih principa se držati, bilo da je reč o njihovom ustrojstvu u sudskoj, u zakonodavnoj ili u izvršnoj vlasti.Moje mišljenje je da su ti principi počeli da se uspostavljaju. Ako mislite da je izveštaj Evropske komisije nešto što nije relevantno onda kada vam ne odgovora i kada govori suprotno od onoga što biste vi želeli da bude, onda je to vaše lično i pristrasno mišljenje, ali ja zaista nemam nameru da vas ubeđujem u suprotno, svako ima svoje političko gledište, ja ga uvažavam, poštujem ga, i dalje stojim pri tome da nam je potreban efikasniji, pravičniji, a jeftiniji sistem i uveren sam i tvrdim da ovo vodi ka uspostavljanju upravo takvog sistema. Zahvaljujem.

da govori o rezultatima SDPR i o povećanom izvozu i o rezultatima rada koje je SDPR napravio u poslednjih godinu i po dana.Spremni smo, iako ne vidim vezu između Narodne skupštine Republike Srbije i mreže sudova, ali možemo da pričamo o tom smanjenju troškova, a podsetiću vas da je nivo zarada, odnosno nadoknade članovima Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaštva iz redova profesora i advokata, određuje, odnosno određivao Administrativni odbor.Podsetiću vas da je Administrativni odbor u prošlom sazivu taj nivo nadoknade povećao sa poslaničkog dodatka, odnosno sa nekih na iznos od šest prosečnih plata u Republici Srbiji. Da li je to odnos ekonomičnosti u sudstvu u bilo kojem segmentu našeg društva? je to odnos kada četvorici ljudi za taj period, častite ih sa 10 miliona dinara? To je odnos bivšeg režima, to je odnos DS i dajte da jednom skinemo tu fatamorganu sa tog običnog sabiranja osnovnih i osnovnih sudova i sudskih jedinica. Hajde da kažemo koji su to predmeti koji se sude u osnovnim sudovima, a koji u sudskim jedinicama.U osnovnim sudovima se sudi krivica i dobar deo parnice. U sudskim jedinicama se sudi jedan manji deo parnice i kada ste navodili mesta koja su ostala bez sudskih jedinica, hajde da vidimo gde je do sada suđena krivica u Majdanpeku, gde su morali građani Majdanpeka da odlaze na suđenja?

**Borko Stefanović** Ne znam stvarno čime smo zaslužili ovakvu oluju, doduše, vrlo nejasne sadržine, ali moram da vam kažem, znam da vama sabiranje odlično ide, pa onda saberite ne proste brojeve, kako ste rekli, nego saberite vaša ukupna, celokupna neispunjena obećanja, pošto je rezultat nula, pa tu nulu lepo saberite sa lažnim obećanjem da ćete vratiti sudove u sve te gradove, pa to saberite sa povratkom 600 stranačkih sudova, pa to saberite sa endemskom neefikasnošću našeg sudstva, pa to saberite sa onim što radite u Srbiji, plus batinaši, plus navijači, plus zapaljeno severno Kosovo i slomljene kutije i dobićete SNS.Da vam pomognem u računu, mislim da je genijalno ovo što ste rekli, samim tim što niste odgovorili zašto ne bismo sabrali lepo ljude koje ste van konkursa vaše stranačke vojnike primili od Skupštine, SDPR, MIP, lokalnih samouprava, javnih preduzeća, pa te ljude lepo za te troškove da smo uspeli da sačuvamo neke od sudskih jedinica, pošto se pozivam na ministra: „Ta sudska jedinica je život tog mesta. To mesto ne vredi ništa jer gubi svoju intelektualnu elitu, to mesto je mrtvo bez sudije i advokata“, završen citat ministra Selakovića. Sada vi 50 takvih mesta brišete sa mape, a neće se ništa, kažete, potrošiti.U vreme tog Kodže Miloša Obrenovića su bile sudije tamo, ali su sudile po reči gospodara, uglavnom, kao što ste i vi navikli. Hvala. Zahvaljujem.Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, kaže jedna mudra izreka: „Đavo je u detaljima“. Nemojte citirati nekoga ako niste spremni da iznesete čitav citat od početka do kraja.Dakle, kraja.Dakle, uzeti sud iz jednog mesta znači uzeti mu dušu, a ne sudsku jedinicu. Ako je za nekoga sudska jedinica i sud isto, Ako je za nekoga sudska jedinica i sud isto, onda tu očigledno postoji problem u nepoznavanju terminologije, u nepoznavanju zakona. Ali, nepoznavanje zakona škodi, pa tako i u ovom slučaju. Zahvaljujem.

predsedavajući.Građane Srbije možete da prevarite jednom, pa da izađete, da se izvinite i da kažete – pogrešio sam, uradio sam to jer nisam znao, možda sam bio u tom trenutku i zlonameran, ali kad izađete drugi put pa opet takvu stvar uradite, više vam niko ne veruje.Sve te nule, o kojima je kolega pričao, su mnogo više od minusa koji smo zatekli i u sudstvu, i u finansijama, i u ekonomiji i u svakom segmentu našeg društva, ali verujem da su te nule interpretacija slična onoj koju smo doživeli ovde u Narodnoj skupštini, kada je rekao da nijedna optužnica za proteklih godinu dana nije podignuta i nije potvrđena, a onda kada smo to dokumentovali izveštajem specijalnog suda, kada se potvrdilo da je 180 optužnica podignuto i potvrđeno najmanje što smo mogli da očekujemo, ne mi, građani Srbije kojima je to bilo upućeno je izvinjenje, ali to izvinjenje nismo doživeli. Isto to izvinjenje će verovatno izostati i za ove stvari koje su izrečene malopre od uvaženog kolege.

jednom tišinom koja vlada u ovom parlamentu, kao da juče na Kosovu se nije dešavalo ništa, kao da juče Kosovo nije bilo u poluratnom stanju, kao da Aleksandar Vučić juče nije nameravao da pozove policiju da interveniše protiv sopstvenog naroda, kao da jedan narodni poslanik Marko Jakšić nije doživeo satanizaciju kroz sredstva javnog informisanja i koji je, bez odluke suda, osuđen maltene za terorizam. Da koincidencija bude veća, mi danas govorimo o pravosuđu.Moram

jer Srbija više nema mogućnosti da trpi greške. Očekivala sam da predlozi, o kojima ćemo danas raspravljati, budu pravno usaglašeni sa Ustavom, da budu jasni, da budu nedvosmisleni i da u krajnjem slučaju pokušaju bar da reše niz nagomilanih problema koji su stvoreni prethodnom reformom pravosuđa.Petnaest meseci je prošlo od formiranja Vlade. Od tog trenutka do danas nijedna sistemska greška reforme pravosuđa nije ispravljena. Nemam nameru da vas za to kritikujem zato što potpuno razumem da vam je bilo potrebno vreme da se upoznate detaljno sa jednom za vas novom oblašću, ali ne mogu da imam razumevanje za to da ni ta duga pauza i ta duga priprema zakonskih predloga nije dovela do toga da danas u Skupštini raspravljamo o dobrim, kvalitetnim zakonima i zakonima koji imaju dobar, ako ne onda dovoljan reformski potencijal.Naravno da se nastavlja sa promenama koje ne doprinose vladavini prava u Srbiji. Svakako da ćemo najžešće napasti ono rešenje

sudski sistem na Kosovu i Metohiji, naići na našu najžešću kritiku zbog toga što se na taj način direktno podriva pravni poredak Republike Srbije i to je u svakom slučaju najkrupnija zamerka koju imamo na taj predlog zakona, ali nije jedina.Nama i dan danas nije jasno tačno koji su to kriterijumi koji su vlast opredelili da danas u Skupštini raspravljamo o ovom zakonu, odnosno o ovakvoj mreži sudova i tužilaštava koja, moram da priznam donekle jeste bolja u odnosu na ono što imamo danas, ali nijedna nije dobra ukoliko je ne prate jasni kriterijumi, svi oni kriterijumi koji su morali da budu uvaženi prilikom predlaganja ovakvog jednog predloga zakona. Među svim tim kriterijumima ja nekako vidim primat političkih kriterijuma i to je nešto što je su čak i uzeti u obzir kriterijumi koji su morali da se uzmu u obzir, a to je recimo broj sudija, broj predmeta, broj zaostalih predmeta, veličina opštine, broj stanovnika, geografska struktura stanovništva, terenska konfiguracija, smeštajni kapaciteti i svi ti drugi kriterijumi koji su morali da budu. Ako su već i uzeti, oni nisu dosledno sprovedeni. Zašto? Da jesu, mi danas ne bismo imali situaciju da imamo Osnovni sud u Surdulici, a recimo Osnovno javno tužilaštvo u Vladičinom Hanu ili ne bismo bili u poziciji da danas imamo, tačnije nemamo sedam osnovnih javnih tužilaštava u pograničnim predelima, a znamo koliki se šverc narkotika, ljudi i oružja i svega dešava upravo u tim područjima.Zakonom o sudijama je ugrožen jedan od osnovnih jedan od osnovnih principa nezavisnosti sudstva, a to je nepremestivost. U reizboru sudija ugrožen je princip stalnosti sudske funkcije. Sada imamo situaciju da je ugrožena nepremestivost sudija i danas će sudije moći da budu premeštene ne samo iz jednog u drugi sud, nego iz višeg u niži sud, a da mi faktički nećemo znati ili oni neće znati, što je još važnije, na osnovu kojih kriterijuma, na osnovu kojih merila i koji je postupak prethodio takvom jednom rešenju i takvoj jednoj odluci.Treća krupna zamerka koju imamo na na set ovih pravosudnih zakona o kojima danas raspravljamo je svakako jedan pogrešan koncept kojim se osnovni zakoni u oblasti pravosuđa, ovde prvenstveno mislim na Zakon o sudijama i Zakon o tužilaštvima, usklađuju sa Zakonom o pravosudnoj akademiji. Podsećam vas, radi se o zakonu čija je odredba u procesu ocene ustavnosti. Prosto, nije logičan redosled poteza sa kojima ste došli u ovu Skupštinu.Naravno, ovo su načelne, najkrupnije zamerke koje imamo na Predlog zakona i zato ću u najkraćem vremenu pokušati da se osvrnem na svaki od ovih zakona pojedinačno.Kada je u pitanju Zakon o uređenju sudova, tačno je, on ima neke dobre osobine. Recimo, jedna od tih dobrih osobina je ta što sednica odeljenja može da bude sazvana na predlog jedne trećine sudija tog odeljenja. Druga dobra stvar je što se uvodi tzv. mala apelacija, gde će apelacioni sudovi biti znatno rasterećeni u pogledu rešavanja krivičnih predmeta i to su dobre stvari.Takođe, ne mogu a da ne izrazim svoju bojazan u pogledu onih predloga koje ste predvideli takođe u ovom zakonu, a koji možda neće ostvariti cilj zbog koga su predloženi. Ovde prvenstveno govorim o onim paralelnim postupcima koji će se voditi na osnovu zahteva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i za svakog onog ko ne poznaje možda pravosuđe unutra, ovo deluje kao vrlo logična odredba, ali za svakog onog ko zna na koji način danas pravosuđe funkcioniše, a posebno kako ono funkcioniše nakon reforme pravosuđa, ne može a da ne izrazi bojazan kada su ovakva rešenja u pitanju.Naravno, znam da je vaša namera bila dobra. Vi ste planirali da na taj način podstaknete rešavanje predmeta u razumnom roku i hteli ste da rasteretite Ustavni sud od ogromnog broja predmeta sa kojima je on opterećen kada je u pitanju ova materija, plašim i izražavam neku svoju distancu u odnosu na ono što ste želeli da postignete zbog toga što smatram da ovakvo rešenje neće doprineti rešavanju stvari. Zašto?Mislim da je neophodno da pođemo od same analize stvari, a ta analiza kaže, upravo ovako, šta je to što dovodi do odugovlačenja suđenja, odnosno povrede prava na suđenje u razumnom roku. To je upravo ogromna preopterećenost i nesrazmerna opterećenost sudova u Srbiji danas. Ako imamo toliku preopterećenost sudija u određenim preopterećenost sudija u određenim sudovima, onda to uzrokuje pad kvaliteta. Danas su naše sudije, to gospođa Blagojević jako dobro zna, jer dolazi upravo iz suda, preopterećene, posebno govorim u beogradskom pravosuđu. pravosuđu. Nisu u stanju da savladaju priliv, a ne da se od njih očekuje da u razumnom roku rešavaju stare predmete.Kada su suočeni sa tim, onda moramo da znamo da su suočeni sa zahtevima da što efikasnije rešavaju ogroman broj predmeta, ali se plašim da se efikasnost u tom pogledu shvata na potpuno pogrešan način. Nije efikasno postupanje u sudovima rešavanje što većeg broja predmeta u što kraćem roku. Naprotiv, efikasno postupanje je rešavanje i donošenje kvalitetnih odluka u razumnom roku kome je prethodilo pravično raspravljanje i pravično razrešenje stvari. To je suština priče.Nije suština da rešavate na najbrži način, s brda dola, pa kasnije da se na takvo rešenje ulažu žalbe i da taj postupak traje u nedogled.

Ovo rešenje nije dobro jer će, plašim se, postojeće stranke da podnose ovakve zahteve za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u neopravdanim slučajevima. Vrlo dobro znamo sa čime se sudije danas suočavaju. Ako vas sudija slučajno pogrešno pogleda, stranka će na osnovu ovoga što ste predvideli u zakonu imati osnov da se obrati sudu, jer će smatrati da je njeno osnovno, esencijalno pravo ugroženo. Zbog toga smatram da ovo rešenje nije dobro.Sa druge strane, vrlo lako možemo da upadnemo u klopku samog ovog rešenja. Kako? Tako što će, recimo, neposredno viši sudovi, koji su nadležni za rešavanje ovakvih predmeta, zapostaviti možda rešavanje svojih redovnih predmeta i biće dodatno preopterećeni da u određenom roku to završe, a neće moći to da završe zato što će biti u obavezi da rešavaju zahteve na osnovu povrede prava na suđenje u razumnom roku. Znači, biće preopterećeni.Lično izražavam bojazan da ovo rešenje neće biti dobro. Mislim da ste malo prenaglili i da niste sa dovoljnom dozom opreznosti ovakav predlog predvideli. Upravo zbog toga što ne bih volela, a to se često dešavalo u ovom ne samo dok ste vi ministar, nego mnogo više i u prethodnom mandatu, da recimo jedno rešenje koje danas usvojimo za šest meseci ponovo dolazi u Skupštinu, odnosno u parlament na doradu ili na brisanje. Ne bih volela da za godinu dana se ponovo nađemo u situaciji da o tom rešenju raspravljamo, ali da ovoga puta tražimo njegovo brisanje zbog toga što viši sudovi nisu u stanju da se izbore sa bujicom predmeta koji su u međuvremenu nastali.Negde sam čula da se ova odredba, koja se sada unosi u Zakon o uređenju sudova, unosi zbog toga što sud u Strazburu u najvećem broju slučajeva donosi odluke upravo zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Istine radi, sud u Strazburu je samo u 26% slučajeva doneo odluke koje su bile motivisane ovim razlogom. 65% odluka suda u Strazburu su donete zbog povrede pravičnosti i povrede kvaliteta pravde, a ne zbog povrede i narušavanja prava na suđenje u razumnom mislim da se nije krenulo od dobrog koncepta kada je u pitanju podela nadležnosti između Ministarstva pravde i između Visokog saveta sudstva. Ako se svi ovde zajedno zalažemo za jačanje sudske nezavisnosti, onda je bilo neophodno predvideti da Visoki savet sudstva bude nadležan za utvrđivanje kriterijuma i merila za utvrđivanje broja sudskog osoblja, ako mu je već zakonom povereno pravo da odlučuje o broju sudija.Mislim sudija.Mislim da je Visoki savet sudstva morao da bude nadležan i za vođenje poslova pravosudne uprave, kao i za donošenje i nadzor nad sudskim poslovnikom. To su u najkraće kada je u pitanju Zakon o uređenju sudova.Kada je u pitanju Zakona o sudijama, već sam na samom početku rekla da su odredbe koje omogućavaju premeštaj sudija vrlo problematične sa, naravno, ustavnog aspekta i da se njime narušava jedna od osnovnih pretpostavki nezavisnosti sudstva, a to je upravo nepremestivost sudija. Kod Zakona o sudijama mislim da je bilo idealno mesto da se doda odredba kada kada je u pitanju vrednovanje sudija. Vi znate da Visoki savet sudstva do sada nije bio sposoban da utvrdi merila i kriterijume za vrednovanje sudija i s obzirom da smo zbog odsustva tih kriterijuma imali ogromne probleme u reformi pravosuđa, mislim da je bilo dobro rešenje da se ti kriterijumi i merila predvide upravo zakonski.Sa druge strane, ono šta sam u uvodnom izlaganju izlaganju napomenula, mislim da su problematične odredbe koje ovaj Zakon o sudijama usaglašavaju sa Zakonom o Pravosudnoj akademiji zbog toga što su podnete, ako se ne varam, pet inicijativa za ocenu ustavnosti tog zakona, u pogledu člana 40. Ako ništa, onda je trebalo barem sačekati ishod tog ustavnog postupka, pa nakon toga predlagati ovakvo jedno rešenje.Kada je Zakon o javnim tužilaštvima u pitanju, moram da kažem da je on znatno bolji nego Zakon o sudijama. Zašto? Zato što je kod njega na jedan drugačiji način predviđeno predlaganje i izbor kandidata za javno-tužilačku funkciju. Mislim da je na bolji način to predviđeno, kao što mislim da je jako dobro što ste predvideli da tužilački pomoćnici i tužilački pripravnici imaju pravo udruživanja u strukovna To, na žalost, nemaju ni sudijski pomoćnici, ni sudijski pripravnici. Podneli smo amandman u tom pogledu i mislim da ne bi bilo loše da dođe do usaglašavanja ta dva zakona, ako ništa, onda barem u tom delu.Mene jako zanima koji su to razlozi doprineli da se recimo predvidi da Državno veće tužilaca pravi, izrađuje rang listu na osnovu unapred utvrđenih kriterijuma i merila za

zbog čega niste predvideli da sudijski pomoćnici imaju pravo udruživanja u strukovna udruženja, kao što to imaju tužilački pomoćnici i tužilački pripravnici.Mislim da je zbog olakšanog pristupa pravdi i zbog razloga ekonomičnosti postupka bilo važno da mreža tužilaštava prati mrežu sudova. Vrlo je simptomatično zašto na osnovu ove mreže tužilaštava, koju ste nam vi predvideli, ne postoje tužilaštva u sedam pograničnih oblasti, a radi se o gradovima kao što su Bujanovac, Dimitrovgrad, Knjaževac, Majdanpek, Priboj, Sjenica i Šid. Svi ovi gradovi su u pograničnim oblastima i mislim da upravo zbog onoga što se dešava u pograničnim oblastima, ovi gradovi su morali da imaju osnovna javna tužilaštva.Na

u Republici Srbiji nedopustivo. To nije nedopustivo samo zbog toga što je protivustavno, to je nedopustivo zbog toga što ste toga što ste vi bili u stanju da uradite, nije bio u stanju da uradi niko pre vas, i to što ste vi u stanju da uradite, ne bi mogla da uradi ni jedna zemlja koja sebe naziva državom. Ukidate institucije sopstvene države, odričete se sopstvenog naroda, što se videlo juče na Kosovu, terate taj narod da se bori za pravdu u sudovima ili pred sudovima Hašima Tačija i verujte, gospodine ministre, istorija takve stvari ne zaboravlja. **Nikola Selaković** Šta istorija zaboravlja a šta ne zaboravlja, svedočiće jednog dana oni koji su propustili da reaguju i 2004. i 2008. oni koji su sedeli skrštenih ruku. Ali, ostavimo to istoriji, ona će o tome da sudi. Verujem da će isti ti biti u stanju da stanu, kao i ja, pred istoriju i da pred njom o tome odgovaraju.Reagovaću

Rečeno je da se ovim setom zakona dovodi u pitanje načelo nepremestivosti sudija. To načelo je uspostavljeno Ustavom Republike Srbije a u odnosu na to načelo definisan je izuzetak. Zakon mora taj izuzetak da razradi. Zakon je to i učinio.Ono što je apsolutna neistina a što je izrečeno – da je moguće izvršiti premeštaj iz višeg suda u sud nižeg ranga. To je apsolutno netačno. Ko želi da bude iskren, može da pogleda intervencije koje su predviđene u Zakonu o sudijama, važeći član 19.

samo u sud istog stepena“. Znači, samo u sud istog stepena, „koji preuzima nadležnost suda koji je ukinut ili kojem je promenjen pretežni deo nadležnosti.“Šta to konkretno znači? To konkretno znači sledeće. U Raškoj sada postoji sudska jedinica u kojoj radi šest sudija. Te sudije se vode kao sudije Osnovnog suda u Kraljevu. Te sudije, mislim da od njih šest gotovo svi, ali nemojte me držati za reč, jer sam bio u prilici da posetim tu sudsku jedinicu i da mi kažu da sam prvi ministar posle 2001. godine koji je došao da je poseti, ranije je bio sud, koje se sada vode kao sudije Osnovnog suda u Kraljevu biće sudije Osnovnog suda u Raškoj. Ja ne znam da li ima nešto prirodnije od toga? Jel to sud istog stepena? Jeste. I jedno i drugo je osnovni sud. Jel to područje trenutno istog osnovnog suda?Ko je pažljivo slušao moje uvodno izlaganje mogao je vrlo jasno da čuje kada sam rekao da ne može da se dogodi da sudija iz Subotice bude premešten u Osnovni sud u Požarevcu. Ili da sudija Osnovnog suda iz Vranja bude premešten u Osnovni sud u Užicu.Moguće je da ste govorili o nečemu drugom, ali vi kao vrstan pravnik pravite razliku između premeštaja i upućivanja. Sudija može biti upućen, ali uz sopstvenu saglasnost, u sud drugačijeg stepena u odnosu na sud u koji je za sudiju izabran. Ali, ovako kardinalnu grešku napraviti i optužiti nas da hoćemo da napravimo takvo narušavanje načela nepremestivosti sudija – apsolutno nije tačno. Dakle, po ovom predlogu zakona sudija može biti premešten bez svoje saglasnosti, a ukoliko dođe do ukidanja suda, samo u sud istog stepena koji preuzima nadležnost suda koji je ukinut ili kojim je promenjen pretežni deo nadležnosti.Sama činjenica da je po zakonu Visoki savet sudstva dužan da svakih pet godina ili kada smatra za potrebno izvrši procenu neophodnog broja sudija za određeni sud, pa ako se pokaže da u jednom sudu ima više sudija nego što mu je potrebno za rad, dovešće i do promene nadležnosti toga suda. Dakle, u nekim redovnim okolnostima.S druge strane, moram da navedem i nešto što je trenutno aktivnost Komisije za sprovođenje nacionalne strategije za reformu pravosuđa. Upravo je ta komisija, u saradnji sa Visokim savetom sudstva i Državnim većem tužilaca, formirala jednu radnu grupu, jednu radnu komisiju, koja treba da formira odnosno koja treba da definiše kriterijume za premeštanje odnosno alokaciju sudija. Na naše veliko zadovoljstvo, posle duže vremena, u radu te komisije učestvuju i strukovna udruženja sudija i tužilaca i predstavnici Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.Zaista ste u pravu – to jeste jedan od najosetljivijih ali i najvažnijih poslova koji treba da bude obavljen. Uveren sam da će aktivnošću najeminentnijih stručnjaka, kako iz Vrhovnog kasacionog suda, tako iz tužilaštva, iz strukovnih udruženja, taj posao biti urađen na zadovoljavajući način. Bićete u najskorije vreme, ako budete pratili izveštaje preko internet sajtova, a uveren sam da će i sredstva javnog informisanja detaljno i redovno izveštavati o tome, biti upoznati sa kriterijumima koje upravo oni definišu. Jedan od osnovnih kriterijuma je dobrovoljnost. Ali, to moramo da uradimo.Ono Ali, to moramo da uradimo.Ono što je veoma bitno – tačno možete da definišete na koliko mesta, koliko tačaka u Srbiji će tako nešto biti potrebno da se uradi. U slučajevima nekih sudova, to uopšte neće biti potrebno da se uradi. Naravno, najosetljivije i jedno od najvažnijih pitanja jeste pitanje Beograda. Kako to uraditi u Beogradu? Odmah ću da vam kažem. Apsolutno, ali apsolutno nemam trunčicu, jedan jedini interes, da odlučujem niti da ocenjujem ko će gde u Beogradu od sudija da sudi. Ne zanima me. Spreman sam sutra da se izuzmem iz tih sednica Visokog saveta sudstva.Šta je moj interes kao predstavnika izvršne vlasti koju građani biraju na izborima, za razliku od sudske koju ne biraju na izborima, a možda bi bilo dobro da je biraju jer bi neka odgovornost bila mnogo vidljivija, kao što je u nekim državama sa uspostavljenom neposrednom demokratijom? Dakle, moj interes je da sistem funkcioniše na zadovoljavajući način.Reagovaću na još nekoliko stvari. Povreda prava na suđenje u razumnom roku, u pravu ste, najveći broj predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava se ne tiče povreda prava na suđenje u razumnom roku, ali je najznačajniji broj ustavnih žalbi pred našim Ustavnim sudom upravo nešto što se tiče povrede prava na suđenje u razumnom roku.

u vreme kada su naši sudovi i naše pravosuđe bilo mnogo bolje. Postojao je sistem kontrole. Kontrole neposrednog nadređenog suda nad nižim sudom. Tada nije moglo da se dogodi da se arhivira živ predmet, a takve stvari su rađene. Tada su sudije sudova nižeg stepena i te kako vodile računa kako će postupati.Pomenuli ste sudije i sudove u Beogradu kao najopterećenije. Istina je, najopterećeniji, ali po rezultatima rada, kada se udubite u izveštaj i pogledate - i najefikasniji. Sudije u Beogradu rade najviše i gotovo da u potpunosti savladavaju svoj priliv. Imate, naravno, odstupanja, manje više, to svugde postoji, ali globalno gledano, to jesu jedni od najefikasnijih sudova.Ne bih poredio sa recimo nekim sudovima koji su zaista veoma dobro organizovani, ažurni, dobro funkcionišu kao što je npr. Osnovni sud u Požegi.Dakle,

Možete da zahtevate da tražite informaciju od Vrhovnog kasacionog suda ili od Republičkog javnog tužilaštva - koliko su u prethodnom periodu od godinu dana, dve godine, tri godine otišli u neku kontrolu rada sudova ili tužilaštava nižeg stepena. Ono što mogu unapred da vam kažem, nisam tražio, tražio sam za finansijsku kontrolu takvu informaciju i dobio sam, i vrlo je poražavajuće, vrlo loše, i svedoči o jednoj hroničnoj onesposobljenosti naših pravosudnih organa da vode računa o takvim stvarima. Ali, ono što već sada mogu kao svoju procenu na osnovu dosadašnjeg poznavanja stanja da iznesem jeste da je stanje u vršenju kontrole izuzetno teško.Zašto nije propisano da sudijski tužilački pomoćnici imaju pravo udruživanja u strukovna udruženja? Moje lično mišljenje je da takvim odredbama nije mesto u ovom zakonu, ali u svakom slučaju ničim im nije zabranjeno da se udružuju u takva udruženja. Sudijski i tužilački pomoćnici su državni službenici. Za njih je osnovni zakon Zakon o državnim službenicima. Državni službenici imaju pravo da se udružuju, kao što imaju pripadnici svake druge struke.Kada je reč o merilima i kriterijumima za ocenu rada sudija i tužilaca, i time bih zaključio, apsolutno sam saglasan sa onim što ste izneli, a to je da je neophodno doneti takve kriterijume. Koliko mi je poznato radna verzija tog pravilnika je gotova. Održana je serija javnih rasprava po sudovima kada je u pitanju Pravilnik koji se tiče sudija. Održana je serija javnih rasprava o sudovima u Srbiji, dobijena je ekspertiza Venecijanske komisije, definisane su neke manje zamerke na takav pravilnik.Čuo sam od određenih predstavnika nekih strukovnih udruženja gotovo identične reči koje ste vi ovde izneli - nikako norma i nikako efikasnost na uštrb pravičnosti. Potpuno se slažem. Samo ću jednu stvar da pomenem, pre 10, 15 godina, u identičnom pravilniku bile su postavljene, ako hoćete pre 20 godina, za 30% veće norme i pravosuđe je funkcionisalo mnogo bolje. Sada su stavljene norme koje su cenjene na osnovu najnižeg rezultata rada najlošijeg u efikasnosti suda u Srbiji i najboljeg. One norme koje su predložene su bliže onom lošijem, nego onom najboljem, i to opet nekome ne odgovara.Dozvolite molim vas jednu stvar da primetim, sudija osnovnog suda u Republici Srbiji ima ministarsku platu. Sudija osnovnog suda ima tri puta veću platu nego što je plata radnika koji radi u privredi i koji stvara novu vrednost. Moram to da navedem zato što se njegovim radom puni taj budžet. Ja sam i dalje za to da sudija treba da ima takvu platu, i uopšte ne sporim tu visinu. Visina plata sudija i tužilaca u Srbiji je ocenjena u skladu sa životnim standardom građana Srbije kao jedna od realno gledano, prve tri, četiri, po visini u Evropi.Ali,

odmah nakon izbora predsednika sudova, a to su programi za rešavanje starih predmeta, gde mora da se uvede maksimalna procesna disciplina i gde sam uveren da ćemo poput naših kolega u Republici Srpskoj biti u nekom doglednom periodu, u budućnosti u stanju da kažemo da smo rešili stare predmete. U Republici Srpskoj su to uspeli. Ostalo im je još u narednih godinu dana da reše i zaostatak tih predmeta u osnovnim sudovima i samo će se posvetiti nadolazećem prilivu. Nije to neka velika matematika. Samo je potrebno uspostaviti dobru procesnu disciplinu.Sa onim što nas čeka uveren sad neke od tih stvari do kraja godine će biti. Upravo su završene izmene i dopune Zakona o parničnom postupku i završene izmene i dopune Zakona o vanparničnom postupku. Definiše se tj. uobličuje se radna verzija izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Kroz određene izmene i dopune procesnih odredbi daćemo dodatni doprinos da pravosuđe bude i i pravičnije i efikasnije. Nikako jedno više od drugog, ali sa druge strane ću dodati i to da završavamo javnu raspravu sa Predlogom zakona o posredovanju u rešavanju sporova. sporova. Dodaću da kao što ne možemo efikasnost da posmatramo izdvojeno od pravičnosti, od kvaliteta pravde, tako ne možemo da izdvojeno posmatramo ni nezavisnost bez odgovornosti. Sve su to dve strane jedne iste medalje. Sudija ako je nezavistan a nije odgovoran, onda to nije njegova nezavisnost. To se zove nekako drugačije. Isto je i ovo što smo malopre rekli – sud ako je efikasan a nije pravičan onda to nije efikasnosti i to nije sud. Zahvaljujem i izvinite ako sam previše vremena oduzeo.

i jako mi je drago što je taj nivo kvaliteta u raspravi prisutan i kamo sreće kada bi takav nivo rasprave postojao i prilikom raspravljanja o drugim zakonima.Moram samo da vam ukažem na odredbu Ustava koja reguliše nepremestivost sudija. U stavu 2. tog člana se kaže da u slučaju ukidanja suda ili pretežnog dela nadležnosti suda za koji je izabran sudija izuzetno može bez svoje saglasnosti biti trajno premešten ili upućen u drugi sud u skladu sa zakonom. Znači, kaže se – slučaju ukidanja suda ili pretežnog dela ili pretežnog dela nadležnosti. Ne kaže se – u slučaju ukidanja suda ili promene pretežnog dela nadležnosti sudija. Radi se o vrlo važnoj i jasnoj razlici.Kada smo govorili o nepremestivosti sudija neophodno je da se utvrde kriterijumi. To je ono u čemu se slažemo. Ali ne bih volela da odsustvo tih kriterijuma bude razlog za premeštaj nekog sudije iz jednog u drugi sud zato što možda on u datoj situaciji u datoj odluci nije politički odgovorio na zahtev koji se pred njega stavlja.Sa druge strane, govorili ste o Ustavnom sudu, o tome koliko je on opterećen i koliko on nije u stanju da reši onoliko veliki broj ustavnih žalbi. Ako je to tako i ukoliko je on zaista opterećen ogromnim brojem ustavnih žalbi i nerešavanja tih predmeta, pa šta ga onda sprečava da pokrene raspravu o predlogu za ocenu ustavnosti Statuta Vojvodine koji smo kao poslanička grupa podneli pre skoro četiri godine? Bukvalno ćemo proslaviti četvrti rođendan od podnošenja tog predloga pred Ustavni sud.(Predsedavajući: Žao mi je jer nemam više vremena, a imam mnogo toga što bih vam još odgovorila bez obzira na uvodno slaganje sa većinom mojih stvari.

ali nemojte i vi da ne citirate u potpunosti kako ustavna norma glasi. Ona kaže - u slučaju ukidanja ili pretežnog dela nadležnosti suda za koji je izabran sudija, izuzetno može bez svoje saglasnosti biti trajno premešten ili upućen

Apsolutno mi nije bilo jasno šta je značilo pominjanje nekog političkog kriterijuma. Malopre sam vrlo jasno i nedvosmisleno rekao - apsolutno nemam nikakav interes ko će gde od sudija biti. Čak imam neko mišljenje o tome da to treba da vide same sudije. Same sudije treba da se dogovore o tome. Jednom posle četiri godine zajedno svi da sednu za jedan sto, da počnu napokon da govore jedni sa drugima, da prevaziđu podele koje su napravljene veštački među njima. Nekada su sudije, rano ujutru uz kafu, pre nego što im počnu ročišta, razgovarali o svim tekućim problemima koji postoje u određenim predmetima u sudu, pomagali jedni drugima, mlađi učili od starijih. Nažalost, najveći problemi koji su uvedeni u naše pravosuđe jesu ti problemi manjka komunikacije među ljudima.Dakle, zakon vrlo jasno kaže kako će biti vršeno i uvodi obavezu donošenje kriterijuma na osnovu kojih će se premeštaj vršiti. Mislim da je danas bila sednica te komisije koja ima zadatak da definiše kriterijume i koliko sam informisan, jeste da je postignuta neka načelna saglasnost među ljudima koji do juče nisu hteli da sednu da razgovaraju jedni sa drugima.

šta, sada dolazimo u problem nečega što mi niko još nije objasnio. Svaki sudija u Srbiji, kada donosi presudu, ne donosi je u ime društva, u ime Visokog saveta, nego donosi je u ime naroda. Ako ste vi, a jeste, predstavnici naroda koje narod na izborima bira, onda ovo telo treba, kao i druga tela koje ovo telo bira, ovaj organ bira, da imaju određenu nadležnost. Ako ćemo da stvorimo pravosuđe koje će da bira samo sebe i odgovara samom sebi, gde to funkcioniše? Oni među vama koji su zaista posvetili svoj profesionalni vek struci, znaju da je o tome još Đorđe Tasić pisao, dekan Pravnog fakulteta iz Beograda koga su nacisti streljali na Banjici, da je to nemoguće i da je to osuđeno na propast. To što je formalno tu komisiju formirala Vlada, ko da je formira? Formirala je na osnovu onoga što je usvojila Narodna skupština, a Narodna skupština je usvojila strategiju. Ima li većeg organa u državi Srbiji od Narodne skupštine? Moje mišljenje je da nema, niti da treba da bude.Strategija koju je upravo ova skupština usvojila i koja je jedna od retkih strategija koja se usvaja u Skupštini predviđa to. Šta je tu sporno? Apsolutno ne vidim šta je sporno.Greška sporno.Greška u postojećem Ustavu, makar ja kao pravnik gledam na to, jeste što su Skupštini sužena ovlašćenja, kada je u pitanju izbor nosilaca pravosudnih funkcija, jer direktiva SE iz 2010. godine jasno kaže između organa koji neposredno bira sudije i samih sudija treba da postoji stručno telo koje bi predlagalo, ali ne bi obavezivalo onoga ko donosi krajnje odluke.Malopre odluke.Malopre sam naveo primer Austrije i Češke i Nemačke i Finske, ako hoćete, gde sudije bira predsednik države ili ministar pravde. Ali onda kada se građanin žali na tog istog ministra, on ima i te kako razlog da odgovara, u ovakvim sistemima.Izvinite na previše oduzetog vremena. Milica Radović, pa da završavamo sa replikom. za promenu Ustava u tom pogledu da Narodna skupština ima mnogo veća ovlašćenja prilikom izbora nosilaca pravosudnih funkcija. Da li je to nešto sa čim se slaže Franko Fratini? Fratini? Zanima me kako će Evropska komisija da gleda na takav jedan vaš stav.Meni se čini, i tu prosto moram da imam jednu dozu ličnog ograničenja, da sam možda dobro shvatila ono što ste rekli, ali čini mi se da ste se pre nekoliko meseci upravo zalagali za promenu Ustava, ne bi li povećali nadležnost, odnosno ojačali nezavisnost sudstva. Apsolutno se zalažem za povećanje i pojačanje nezavisnosti sudstva, ali to je potpuno u kontradikciji sa onim što ste sada ste, a na to moram da ukažem zato što nisam imala pravo da na to ukažem u prethodnom javljanju, pominjali ste sudske plate i služili ste se jednom dozom, rekla bih, demagogije, bez bez namere da vas uvredim. Rekli ste – kako je moguće da plata jednog sudije bude tri puta veća od plate jednog radnika u privredi? Nemojmo to da radimo, to su jako opasne izjave.Pravosuđe je izjave.Pravosuđe je pitanje svih pitanja u ovoj zemlji. Kada nam to postane jasno, možda će nam postati mnogo bolje u državi, jer neće doći nijedan strani investitor, neće da se pokrene privreda, neće doći do svežeg kapitala u jednoj državi ukoliko vlasnik tog kapitala nije siguran da će njegov kapital da bude zaštićen. Zato svi moji nastupi u ovoj skupštini, kada je na dnevnom redu pravosuđe, su isključivo motivisani razlozima struke, a ne ničim

na pristupu koji je utemeljen još 2006. godine, kada je doneta prethodna Strategija o reformi pravosuđa. Tada je neko uzeo i samo prepisao tu strategiju u Ustav i zadao nam, u godinama koje su usledile, enormne probleme upravo u oblasti pravosuđa zahvaljujući tome. Nisam ja u 2006. godini pisao strategiju, nisam ja, niti stranka koja me je predložila na mesto ministra, predlagao da se ministarstvo apsolutno povlači i briše svoju ulogu u pravosuđu. Niti sam pisao tu strategiju, niti sam radio na njenom sprovođenju, a to je predvidela ta strategija.Prema tome, to šta je načelno utemeljeno tom strategijom, mi smo u obavezi da primenjujemo. Vrlo jasno sam se ogradio i rekao, kada bismo diskutovali isključivo kao pravnici – ja imam svoje mišljenje. To vam je kao malopre kada sam govorio, što je neko smislio da nabavka papira i spajalica u sudu može da utiče na nezavisnost suda. Danas u Apelacionom sudu u Beogradu, ne danas nego pre 10 meseci, na početku godine nije bilo nijednog risa papira, nijedne spajalice, nijedne heftalice, jer su pare u prethodnoj godini potrošene na sasvim petnaeste stvari. Onda vam dođe predsednik nekog odeljenja ili vršilac funkcije tada predsednika suda i kaže ljudima u ministarstvu – pomozite nam oko toga, jer nemamo uslove za rad. A vi najlagodnije možete da mu kažete – to nije moja nadležnost, izvolite, ako vam nabavim štampač, uticaću na vašu nezavisnost.Dakle, da li mi idemo u tom smeru da se redukuju nadležnosti Narodne skupštine i da li je to ono o čemu sam imao izuzetno dobre razgovore sa uvaženim gospodinom Fratinijem, koga ste pomenuli? Da. Znate zašto smo došli u tu situaciju? Zato što 10 godina unazad niko nije hteo da se bavi merilima i kriterijumima za ocenu rada sudija i tužilaca. Zato što više nisu imali norme koje moraju da ispunjavaju. Zato što ih niko nije kontrolisao u tom pogledu. Zato što nisu sa nekog višeg nivoa, da li sudske, da li izvršne vlasti, imali nekoga ko bi inicirao razrešenje onih koji nisu bili stručni, dostojni ili osposobljeni da vrše tu funkciju.Onda se postavilo pitanje da onaj ko sudije bira faktički vrši i uticaj na pravosuđe kroz taj izbor, pa ih tu treba učiniti nezavisnim. sam - sudija treba da bude nezavistan od bilo kakvih stranih uticaja, sudija ne sme da bude nezavistan od zakona. Bio sam u prilici nebrojeno puta u ovih nekoliko meseci da dobijam pritužbe građana koji se još uvek ministru obraćaju, gde se vidi da se sudija nije držao zakona, gde sudija sudi po zakonu koji je učio kada je bio student, a završio je fakultet pre 25-30 godina, gde mu sud više instance ne kontroliše njegov rad. Ne sudska, ne zakonodavna vlast, nego sud. Pardon, ne zakonodavna, ne izvršna, nego sudska vlast i sud. To je ono o čemu moramo da pričamo.Vrlo jasno sam izneo politički smer u kojem će se kretati promene u našem pravosuđu. Dovoljno je da pogledate kako su zemlje koje su naši susedi išle tim putem. Mi se u tome nećemo mnogo razlikovati. U ovom trenutku bih bio presrećan kada bismo mogli obrazac jedne Slovenije da primenimo, ali ne EU, već obratite se sa tim mišljenjem Venecijanskoj komisiji, ona će biti protiv toga. To je suština. Došli smo u situaciju da imamo najviše kriterijume i da se od nas traži mnogo. Tu nema izgovora, to mora da se ispunjava i mora tako da se radi, a sudije, uz povećanje nezavisnosti, dobijaju i povećanje odgovornosti. Zahvaljujem. **Konstantin Arsenović** Zahvaljujem što ste mi omogućili da da konačno govorim.Poštovani predsedavajući, poštovani ministre pravde i članovi kabineta, poštovane kolege poslanici i poslanice, da se vratimo na suštinu onoga što mi danas imamo pred nama, a to su predlozi četiri važna zakona iz oblasti pravosuđa, gde smo dokazali, bez bez obzira što su u početku kada se utvrđivao dnevni red kolege imale primedbe što se vodio zajednički jedinstveni pretres, da su ipak mogle te četiri da se spoje u jednu, jer je očigledno pretežno pažnju poslanika odnela najvažnija tačka, a to je tačka o mreži sudova.Čisto zbog građana koji su tek sada počeli da gledaju ovaj prenos ili zbog građana koji su se nešto ranije uključili i nisu mogli iz replika da shvate o čemu zaista mi danas raspravljamo ovde, treba reći da su to zakoni: Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i, takođe, o javnom tužilaštvu.Zašto to podsećam građane Srbije? Zato što se u jednom momentu izgubila ta nit o čemu mi razgovaramo i moglo se pomisliti, a nije sada u sali poslanik koji je o tome pričao, da se ovde radi u stvari o lamentu nad reformom pravosuđa koja je u Srbiji od 2008. do 2012. godine, koja je prosto kao cunami napravila ogromnu štetu ovde. Ili Ili se radi danas o raspravi o tome koliku štetu će naša država morati da plati zbog toga što je oko 600 sudija ostalo bez svoje sudijske funkcije takođe u toj neuspeloj i pogubnoj reformi pravosuđa, pa će posle odluka Ustavnog suda, nakon tri godine, država sada morati da izdvoji ogromna sredstva za plaćanje naknade štete za sve ono vreme za koje sudije nisu mogle da obavljaju svoj posao.Srećom, ne iz tabloida, nego iz ozbiljnijih novina pročitala sam izjave našeg ministra, koji je rekao da će učiniti sve da napravi vansudsku nagodbu i smanji tu štetu koja se očigledno nalazi u milionskim iznosima pred našom državom.Želim ujedno i da se zahvalim vama, ministre, što ste danas proveli sa nama čitavih 10 sati, što ste na veoma iscrpan način obrazlagali predloge zakona, kako na početku, tako i odgovarajući svakom ovlašćenom predstavniku na njegova pitanja, dileme, pa i na neke istorijske pouke, jer su neki od nas očigledno propustili određene časova iz istorije, ne znajući koliki trag neke istorijske ličnosti u utemeljenju srpske države zaista imaju, to nije toliko važno.Želim da se zahvalim i svim ovlašćenim predstavnicima poslaničkih grupa koji su govorili pre mene, bez obzira da li su imali pozitivan kritički osvrt na vaše predloge zakona ili su imali negativan, jer time pomažu samo nama da se odlučimo da li glasati ili ne. Sa druge strane, dosta je bitno, ako ne za nas, onda za građane Srbije da vide da li neko ozbiljno pristupa ovoj materiji ili neko koristeći svoje vreme želi da ga potroši na neke politikantske stvari ili iznosi neistinite podatke ovde o predlozima zakona i tačnoj materiji koja ovde postoji.Očigledno, kako sam i napomenula, da je najviše pažnje javnosti i poslanika odneo jedan zakon, a to je, kako bi rekli kolokvijalno, Zakon o mreži sudova i javnih tužilaštava u Srbiji i naravno da ću u nekoliko rečenica kao ovlašćeni

zakona.Ovde se provlačilo pitanje, sada zavisi ko ga je postavljao, pa možda nije hteo da vidi kakav je cilj i koji su razlozi zašto se uopšte krenulo u ovakav predlog zakona, zakona, zašto tu nije bilo izmena i dopuna. Ali, rekla sam, kada cunami prođe, onda je vrlo teško samo krečiti zidove kuće, mnogo je celishodnije krenuti od početka i graditi temelje kuće pravosuđa onako kako to i treba.Do sada, pa i sada po važećem zakonu, da ne zaboravim, ovaj zakon je još uvek na snazi, postoji mreža od 34 osnovna suda. Ove tri godine od kako je primena važećeg zakona, donet je 2008, a primenjuje se od 2010. godine, ukazali su se zaista brojni nedostaci u radu sudova, u sudskoj mreži, pogotovo što je postojao uz taj mali broj osnovnih sudova.Dakle, 34 je ogroman broj sudskih jedinica i samo laik može da kaže da je to bilo nešto pozitivno. Ne sporim, kolege ne moraju da budu pravnici da govore o ovom predlogu zakona. To je takođe greška da je ovo neka stručna rasprava. Ne, ovo je rasprava ljudi koji predstavljaju građane u ovom parlamentu. Baš sam se iznenadila kada sam čula da je jedan od kolega koji je ovde govorio pravnik i da je rekao da je postojanje velikog broja sudskih jedinica nešto izuzetno pozitivno u sadašnjem stanju mreže sudova.Dakle, ta činjenica je stvarala ogromne probleme, probleme probleme svim učesnicima u postupku. Tu mislim i na advokate, mislim i na veštake, jer samo onaj koji nikada nije imao suđenje u nekom udaljenom sudu, nije osetio kako to izgleda sam dolazak na suđenje i kako, prosto, zakazivanje jednog ročišta, zauzima čitav radni dan i tog dana ne možete ništa drugo da radite i ako se bavite profesionalno, i ako ste samo zainteresovana stranka u postupku.Problem je stvarala činjenica u ovoj mreži sudova, veliki je broj mesta u Srbiji koji je ostao bez svog suda. Jer, ako kažete da ima sada 34 osnovna suda, ne vidim šta je tu bilo epohalno u postojećoj mreži, jer su se zanemarili u toj reformi 2008. godine i broj stanovnika i sama tradicija mesta u kome su imali pre toga osnovni sud u njihovom višedecenijskom postojanju. Ne znam šta je prethodno ministra navelo, ili one koji su mu pomagali, da svede taj broj sudova na samo 34 mesta.Na osnovu izvršene analize rada, utvrđeno je da bi veći broj osnovnih sudova, to je to je razlog zašto se povećalo na sadašnjih u ovom predlogu zakona predviđenih 66 sudova, jednostavno, da će se time omogućiti, kad kažete 34 i 66 nekako samo poređenje vam govori da je omogućen većem broju građana pristup sudovima i da veći broj građana može da zaštiti svoja prava i interese.Ono što niko ovde nije spomenuo, čini mi se da ste vi dva puta pokušali da nametnete i tu temu, ali kolege to nisu htele da čuju, da je u skladu sa teritorijalnom organizacijom sudova izvršena i izmena teritorijalne organizacije javnih tužilaštava. Njih u ovom predlogu zakona ima 58. Zašto ne 66? Razlog je čista racionalnost. Nema potrebe da tužilaštvo u potpunosti u broju pokrivaju broj osnovnih sudova.Jedan od razloga veoma važnih, to je i nejednako povećanje broja osnovnih sudova i svakako nejednako opterećenje sudova u postojećoj mreži, posmatrano kroz godišnji priliv predmeta. Oni poslanici koji su u neverici, a koji zaista žele da se upoznaju sa procentima priliva predmeta po pojedinim sudovima, mogu to da pogledaju u obrazloženju Predloga zakona, jer je veoma detaljno napravljena analiza. Tu se nalaze razlozi zašto negde sada nema osnovnih sudova, ili sudskih jedinica, a postoje novoformirani predlozi za formiranje osnovnih sudova.Svakako, postojanje većeg broja sudova, što sam i naglasila, je veća, bolja dostupnost zaštite građana pred osnovnim sudovima, kao i efikasnije ostvarivanje njihovih prava.Ovde je bilo i pitanje po kojim kriterijumima se to odlučivalo gde će u tih 66 gradova i opština biti raspoređeni osnovni sudovi? Naravno, u svakom slučaju profesionalni i stručni kriterijumi, uvaženi broj stanovnika mesta, to je očigledno njihova geografska udaljenost od sedišta suda, razvijenost putne mreže, kvalitet putne mreže, geografski, demografski, pa čak i klimatski razlozi. Pohvaljujem Ministarstvo zato što je predložilo da postoji osnovni sud i u Sjenici i svi znamo zbog čega je je to urađeno.Kada se predlaže i usvaja jedan zakon, najvažnije je da građanima Srbije objasnimo koji su ciljevi koje nameravamo da postignemo ovim predlozima zakona, kako će oni da utiču na običnog građanina i manje važno, što ćemo mi ovde kao poslanici da damo neku našu političku političku ocenu, zato smo i čuli lament nad prošlošću, ukoliko je bila dobra prošla reforma.Da li se nešto juče desilo pogubno za našu državu i za naš narod u jednom

donošenja novih predloga zakona, jer oni ne mogu da se snađu koliko u poslednjih nekoliko godina imamo novih i novih rešenja.Dakle, zbog građana Srbije, ne zbog nas ovde koji smo svi veoma politički profilisani i opredeljeni, treba ponoviti da se očekuje pre svega lakše ostvarivanje na jednak i jednostavan pristup sudu, i efikasnije rešavanje predmeta. Ono što me je takođe iznenadilo da kolege nisu obratile na to više pažnju, smanjenje, evidentno bolne tačke našeg pravosuđa, a to su broj nagomilanih zaostalih predmeta iz prethodnih godina, a ono što je najpogubnije to su zaostali predmeti iz prethodnih decenija.Najvažnije za građane jeste zašto se povećava broj osnovnih sudova. Zašto ih sada ima 66 u Predlogu zakona, a ne dosadašnjih 34. To što se očekuje pre svega realizacija njihovog prava na suđenje u razumnom roku i naravno ono što treba uvek naglasiti da se očekuje efekat smanjenja sudskih troškova.Što se tiče rasprave o predloženim konkretnim zakonskim rešenjima, na to će se poslanička grupa SNS osvrnuti u danu kada budemo raspravljali o amandmanima, odnosno o pojedinostima zakona. Naravno, da ćemo se osvrnuti i na ona dobra i naravno na negativna rešenja pa ćemo reći svoja mišljenja zašto nećemo podržati određene amandmane.Sada bih naglasila, baš zbog dezinformacije koju su ovde iznošene od pojedinih poslanika, neke gradove i opštine za koje je predviđeno formiranje osnovnih sudova, a toga ranije nije bilo, iako oni znaju u kojim mestima postoje sudovi, a u kojima ne postoje i ne mogu dakle, neki neki poslanici da ih zavedu svojom retorikom.Iskoristiću to pravo zato što sam poslanik iz AP Vojvodine iz Novog Sada. Imam veliki broj poslanika iz Vojvodine u poslaničkom klubu SNS koji su iz Vojvodine i u dogovoru sa njima želim da pohvalim predlagača, Ministarstvo pravde i nadležnog ministra što je ispravio veliku nepravdu nanetu građanima Vojvodine. Iz pojedinih sredina, pogotovo u delu Srema, zato što je nepoznato zašto smo reformom iz 2008. godine, odnosno 2010. godine kažnjeni, jer je sudska mreža desetkovana u Vojvodini.U članu 3. Zakona se tačno vide koji su to novi sudovi, odnosno navedena je i postojeći sudska mreža. Čula sam tu da je jedna od poslanika rekao – gde je sud u Bačkoj Palanci. Moram kolegi da kažem da pogleda član 3. i da pronađe gde je sud u Bačkoj Palanci, a to je Osnovni sud u Bačkoj Topoli. U spisku imamo sudove Bačku Palanku, govorim o Vojvodini, Bečej, Senta, Vrbas, Ruma, Stara Pazova, Šid, uz postojeće osnovne sudove. Dakle, učinjeno je znatno poboljšanje koje ćemo omogućiti građanima lakši pristup, efikasniju sudsku zaštitu i lakše će moći da ostvaruju njihova prava. Mi smo stvarno, ministre, bili kažnjeni od prethodne ministarke, a nikada nismo dobili obrazloženje zašto.Uvođenje sudova, naravno i u drugim delovima Srbije, Aranđelovcu, Gornjem Milanovcu, Dimitrovgradu, Majdanpeku, Obrenovcu, Priboju, mnogim drugim mestima. Koga interesuje tačan spisak osnovnih sudova predviđenih, molim da detaljno pogleda i član 3. što je bitno i što je ovde dva puta pežorativno pomenuto, to želim da pohvalim. Dakle, usmeravanje žalbenih postupaka u sudove koji se nalaze najbliže zainteresovanim strankama i građanima, to je novina. Smanjenje troškova, efikasniji prilaz sudu. Primeri građana Pančeva i Šapca. To je izuzetno nešto pohvalno što je uvedeno ovim predlogom suda. Oni će ubuduće svoje žalbene postupke realizovati u njima bližim apelacionim sudovima, to su Beograd i Novi Sad.Mi smo jedinstvena država, na teritoriji Srbije jedinstvena mreža sudova i pitajte građane Pančeva da li žele više da ostvaruju svoja prava u žalbenom postupku u Beogradu, koji im je tu preko puta mosta i pitajte isto tako obične građane Šapca, da li im predstavlja problem što će žalbeni postupak, što će predmet da se razmatra u sudu u Novom Sadu.Mislim da su ova rešenja izuzetno dobra i da se ovoga puta mislilo na građane, a ne na politička maštanja i želje, kako bi oni želeli da mreža sudova bude izdvojena po nekim zamišljenim administrativnim granicama naše države.Kosovo države.Kosovo i Metohija, takođe, određeno prelazno rešenje, neko od kolega je zamolio da se na srpskom to ponovi, evo ja ću ponoviti na srpskom da je Predlogom ovog zakona određeno i prelazno rešenje za sudove i javna tužilaštva nadležna za teritoriju Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, što će omogućiti njihov nastavak rada i zaštitu prava naših građana u Republici Mislim da tu nema ničega spornog, ako neko ne želi da vidi nešto sporno nekim drugim očima.Sve zainteresovane strane su imale priliku da se izjasne o ovom predlogu zakona koji se nalazi danas u Skupštini i daju svoje mišljenje, počev od predstavnika pravosudnih funkcija, advokature, tužilaštava. Moram mnogim kolegama da naglasim da su u tome učestvovali i predstavnici nacionalnih saveta, da su u tome učestvovali udruženja poslodavaca, predstavnici lokalnih samouprava i lokalnih sredina, sprovedena je javna rasprava u ovom našem domu, pre nepunih godinu dana, javnost je blagovremeno obimno svako ko je našao dovoljno vremena, ko je želeo, ko je stvarno želeo da unapredi mrežu sudova u našoj državi imao je mnogo vremena da dostavi predlagaču svoje predloge i naravno poslanici svoje pravo zadržavaju da sada ulože, ili su uložili već preko 200 amandmana na ove predloge predloge zakona, da pokušaju da poprave ovaj predlog zakona.Očigledno iz samog teksta Predloga ovog zakona, da će on stvoriti uslove za unapređenje efikasnosti sudstva i citiraću dakle Izveštaj za Srbiju od strane Evropske komisije od 16. oktobra 2013. godine, u kojima oni navode da je ovo korak dostupnosti pravde građanima.Što se tiče predloga, ne znam koliko ću imati vremena, očigledno ne mnogo, o ostalim predlozima koje je ministar predložio, to će uraditi moje kolege koje su zaista iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke diskutovati o svim predlozima ovde, Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o uređenju tužilaca i sudova, neću imati vremena da obrazlažem.Ono što je

Hvala uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, zaista iskoristiću priliku da se osvrnem na nešto što mislim da je izuzetno važno, bilo je pomenuto danas u izlaganjima nekoliko koleginica i kolega narodnih poslanika, a naime tiče se te nove prirode sudske jedinice po ovom zakonu o sedištima i područjima i zakonu o uređenju sudova. sudova. Naravno, postavljeno je jedno pitanje – zašto u nekim opštinama imamo sud, a nemamo osnovno javno tužilaštvo?Prva stvar, želim da istaknem da u ovom Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava postoji nekoliko primera vrlo specifičnih koji se razlikuju od drugih. Naime, reč je o dvema opštinama, dvama naseljenim mestima, između kojih postoji izuzetno mala kilometarska kilometarska razdaljina i gde je došlo do osnivanja jednog jedinstvenog suda za područje takve dve, ili više opština.Navešću

primer Brusa i Aleksandrovca.Našli smo se u situaciji, gde smo po kriterijumima koje je radna grupa definisala neposrednom primenom tih kriterijuma ustanovili da pojedinačno gledano ta opština, bilo koja od ovih koje sam naveo, ne ispunjava sve zadate kriterijume da bi se u njoj uspostavio osnovni sud. Rukovođeni tom malom geodetskom razdaljinom između dva mesta, identifikovali smo da možemo da napravimo jedan sud za područje obe takve opštine i da to zaista postane jak sud.Evo, recimo, navedeni su neki primeri poput primera osnovnog suda u predlogu stoji, Osnovnog suda u Staroj Pazovi pa je rečeno sudska jedinica u Inđiji. Znam da su me građani pitali šta to znači, zašto nije sud u Inđiji? Zašto me to građani pitaju? Pa pitaju me zato što je njima u svesti da je postojeća sudska jedinica organizovana na način kako je danas organizovana, da nije sud, a ovde to neće biti situacija. O čemu se konkretno ovde radi? Čak i kada imamo identično stanje između dve opštine, bukvalno po svemu, mi dolazimo u problem sudske infrastrukture.

dolazite u problem da vi nemate gde da smestite ni sudije, ni službe suda, ni saradnike koji prate rad sudije, ni nameštenike, ni državne službenike. Dakle, to je jedan od velikih problema.Zato smo i uveli novinu da u sudskoj jedinici može da se sudi i parnica i krivica. Primer, koji je neko postavio, odnosno postavio pitanje – zašto je sedište tužilaštva u Vladičinom Hanu, a sedište suda u Surdulici? Pa već možete da vidite da će se krivica većinom suditi u Vladičinom Hanu, koji ima i veći broj predmeta od Surdulice, ali je zaista reč o jednoj specifičnoj geografskoj oblasti. Navešću vam i kontra primer. Imate primer izuzetno malo kilometarske razdaljine udaljenosti između Bujanovca i Vranja. Da smo ovde primenjivali ovaj pređašnji kriterijum, Bujanovac verovatno ne bi imao sud. Ali, poštujući interes koji postoji u jugoističnoj Srbiji, specifične i kulturne i etničke situacije, išli smo na to da u Bujanovcu treba da bude osnovni sud koji će pokriti područje opština i Bujanovca i Preševa.Izražavam zaista i svoje zadovoljstvo što sam obavešten da i u pravosudnoj akademiji imamo polaznike koji su pripadnici albanske manjine iz jugoistične Srbije koji pohađaju polaznu obuku, uveren sam završiće je uspešno, što znači, da imamo i kadar koji će u budućnosti moći da radi u tom sudu.Neko tom sudu.Neko je pomenuo pojedine oblasti koje su geografski izuzetno nepristupačne Pešterska Visoravan, najvećim delom godine je, je, ali dobrim delom godine je pokrivena snegom, grejna sezona traje više od osam meseci. Predviđeno je da se sud vrati u Sjenicu, zbog veličine teritorije, zbog toga što pokriva pogranično područje.Da li će taj sud moći da radi u punom kapacitetu? Istina je da tu malo predmeta nedostaje da bi to bilo, ali je razlog izuzetno važan da tu postoji sud, i to ne treba dovoditi u pitanje.Dakle,

mesta približno iste veličine, približno istog broja stanovnika. Ako me pitate koji je bio razlog da se stavi Osnovni sud u u Velikoj Plani, a ne u Smederevskoj Palanci, reći ću vam zato što je mnogo bolja sudska zgrada u Velikoj Plani. Dakle, infrastruktura je jednostavno bolja.Da bolja.Da se vratim malo pre na ono što je govoreno o sudskim jedinicama i o tome što je neko pokušavao da prikaže ukidanje sudske jedinice kao ukidanje suda. Mogu vam reći da je radna grupa Ministarstva pravde i Državne uprave koja je još u prvoj polovini ove godine posetila sve sudske jedinice i sva sedišta suda u Republici Srbiji, ustanovila u više od 60% sudskih jedinica katastrofalno stanje.Tek kada su došli novi vršioci funkcije predsednika sudova, daću vam konkretan primer, bio sam pre nekoliko nedelja u Vrbasu, posetio sam nekadašnju zgradu opštinskog suda u Vrbasu, namerno, posetio sam zgradu

Republika Srbija 25 poslednjih godina nije u stanju da popravi krov na toj zgradi. Od kad je to postala sudska jedinica iz sedišta Osnovnog suda u Požarevcu, nije stigao ni jedan jedini dopis da zgrada prokišnjava, da je već odavno prestalo, odnosno, počelo prokišnjavanje u prizemlju i u suterenu, a da je taj deo krova na prvom spratu gotovo u potpunosti uništen. Identična je situacija u Vrbasu.Dakle, Vrbasu.Dakle, o zgradama sudskih jedinica, o potrebama sudija koje rade u njima, apsolutno u više od 90% slučajeva niko nije vodio brigu ni računa. Žalosno je kada uđete u mnoge od tih zgrada, pričam naročito o onim jedinicama koje će sada postati sudovi, žalosno je kada uđete u te zgrade i vidite da više ni nameštaja nema, kada jedan deo zgrade ne koristite četiri-pet godina, on propadne više nego za 20 godina korišćenja. Apsolutni javašluk i nedomaćinsko ophođenje i ponašanje, to je ono što možete da vidite na delu, u dobroj meri slika i prilika naše države i stanja u kojem se ona nalazi dugi niz godina, dugi niz godina, što je veoma žalosno.S druge strane, možete da vidite zgrade sudskih jedinica koje su podignute u poslednjih petnaestak godina u kojima ne radi niko, koje stoje nove zgrade prazne, ministarstvo plaća troškove kao da su pune, plaća troškove grejanja, obezbeđenja, struje, svih komunalija.Prema tome, zaista ću istaći još jednom, predložena mreža, predloženi zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava možda je mogao da bude i naša želja, verovatno da jednog dana ta tzv. „sudska mreža“ bude i bolja. U ovom trenutku je ovoliko moguće.Još jednom navodim što je malopre rečeno, ali mislim da je veoma bitno podvući ga. Novi pristup krivičnom postupku, tužilačka istraga znatno vidljivija, aktivnija i veća uloga tužilaca, zahteva i proširenje mreže javnih tužilaštava i tu će biti najvidljivija primena, ali i činjenica da će u sudskoj jedinici moći da se postupa u svim materijama.Trudim se da pokrijem sve sve o čemu je govoreno.Još jedna stvar samo, rekao je neko od kolega narodnih poslanika da je Beogradu možda potrebno i više osnovnih sudova od tri osnovna suda u gradskim sredinama. Ko je to rekao mislim da je u pravu, ali da jednostavno u ovom trenutku u ovom trenutku je ovo rešenje u granicama mogućnosti.Takođe će biti teško, mnogo lakše nego sada upravljati Prvim sudom koji će imati preko 100 sudija, u ovom trenutku ih ima preko 230. Pa, treba samo znati svakog sudiju i znati kakav je. Taj predsednik suda mora da bude natčovek.Verujem da ovim predlogom mrežu racionalizujemo, činimo je mnogo učinkovitijom i dolazimo u situaciju da sudije, one koje treba po novom konceptu pravosuđa i da upravljaju pravosuđem, stvaramo im uslove da to čine bolje nego što je to bilo do sada. Zahvaljujem. Gospodine Veselinoviću po kom osnovu, izvinjavam

Završavamo.Samo da konstatujem da su svi ovlašćeni predstavnici iskoristili svoje pravo.Danas završavamo sa radom i nastavljamo sutra u 10.00 časova, sa listom koja je urađena. Hvala.